Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru, nastavljamo u plenarnom zasjedanju 13.sjednice Hrvatskog sabora. Na redu je prema utvrđenom dnevnom redu: - Konačni prijedlog Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 674 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog zakona ste primili.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 Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ovih odbora radnih tijela Hrvatskog sabora ste primili ovdje na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice Vlade RH dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar i i potpredsjednik Vlade RH ministar unutrašnjih poslova poštovani Ranko Ostojić. Izvolite kolega Ostojić. **Ostojić, Ranko (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, štovane kolegice i kolege saborske zastupnice i zastupnici. Pred vama je prijedlog Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije. Donošenje ovog zakona predlaže radi ublažavanja posljedica nastalih uslijed katastrofalnih poplava koje su tijekom mjeseca svibnja 2014.pogodile područje Vukovarsko-srijemske županije te svojim opsegom i intenzitetom i neočekivanošću ugrozile zdravlje i živote većeg broja ljudi, imovine i okoliša. Vlada RH je 20.svibnja 2014.godine donijela odluku o proglašenju katastrofe za područje Vukovarsko-srijemske županije kako bi se što žurnije započeo postupak saniranja posljedica koje nije bilo moguće spriječiti ili otkloniti redovnim djelovanjem nadležnih tijela. Od donošenja navedene odluke do danas Vlada je donijela niz pojedinačnih odluka u svrhu saniranja posljedica katastrofe. Međutim opseg i intenzitet nastalih posljedica zahtijevali su donošenje posebnog zakona kako bi se omogućilo učinkovito sveobuhvatno saniranje posljedica katastrofe kako bi se ostvarile pretpostavke za zaštitu života i zdravlja ljudi, zaštitu životinja, imovina, prava vlasništva, zaštitu okoliša, prirodnih i gospodarskih dobara, kulturne baštine, kulturne infrastrukture kao i drugih prava i sloboda te stvaranje uvjeta za uspostavu normalnog života i nastavak obavljanja gospodarskih, obrazovnih, kulturnih djelatnosti na područjima pogođenim katastrofom. Sa ciljem što žurnijeg saniranja posljedice katastrofe ovim zakonom predlaže se da Vlada odmah po njegovom stupanju na snagu donose na prijedlog nadležnih središnjih tijela državne uprave programe koji će sadržavati mjere aktivnosti obnove i saniranja posljedica za sljedeće područje, zaštite zdravlja ljudi, obnove stambenih i gospodarskih zgrada, te zgrada javne namjene, obnove cesta, privremenog smještaja stradalnika za vrijeme obnove stambenih zgrada, deponiranje mulja, glomaznog otpada i ostalih napalavina, prava i obveze u području porezno dužničkih odnosa, poduzetništva i obrta, poljoprivrede, veterinarstva, rada i mirovinskog sustava, pravosuđa, prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, obrazovanja, zaštite kulturnih dobara i infrastrukture. ono što želim posebno istaći radi zaštite zdravlja ljudi zakonom su propisane mjere koje može donijeti ministar nadležan za zdravlje radi otklanjanja posljedica katastrofe koje mogu dovesti do epidemije, zaraznih bolesti te drugih prijetnji za zdravlje većeg broja ljudi. Obnova zgrada provodi se njihovim popravkom, isplatom novčanih sredstva umjesto popravka ili uklanjanje zgrada koje nisu sigurne za boravak i izgradnju novih zgrada. Mjere obnove provodile bi se posebno po hitnom postupku pri čemu se ne primjenjuju propisi kojima se uređuje prostorno uređenje, gradnja i nadzor gradnje, posebni propisi koji utječu na propisivanje uvjeta za gradnje građevina ako ovim zakonom nije propisano drugačije. Normalizacija života zahtjeva i uspostavu uvjeta za nastavak obavljanja gospodarske aktivnosti, te u tom smislu su planirane mjere bespovratnih potpora poduzetnicima i obrtnicima odnosno subjektima malog gospodarstva koji su pretrpjeli štete. Također provedbom zakona omogućilo bi se zapošljavanje nezaposlenih osoba s područja pogođenim poplavama kroz program javnih radova. Predviđene su mjere zaštite životinja, kućnih ljubimaca, te mjere otklanjanja štete nastale na poljoprivrednom zemljištu kao i pravo na naknadu štete u naravi ili novcu za domaće životinje bez kojih je vlasnik ostao zbog posljedica poplave. Posebno su uređena pitanja vezano za olakšavanje položaja ovršnim postupcima i postupcima osiguranja, pitanja vezana za reguliranje obveznih odnosa, tijek zastare, zastoj postupka, hitnog postupka, oslobađanje plaćanja sudskih pristojbi kao i pitanja ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć i hitnost rješavanja u upravnim postupcima. Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovim uže obitelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s područja Vukovarsko-srijemske županje odgađa se otplata kredite, omogućuje se ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje mimo utvrđenog redoslijeda za dodjelu stambenog kredita te se udrugama hrvatskih branitelja i članovima njihovih obitelji odobrava prenamjena do 50% dobivenih sredstava za saniranje posljedica poplave. Radi olakšanja položaja obitelji s djecom koja pohađaju osnovu školu osigurava se besplatna prehrana u školama te oslobađaju se plaćanja upravnih pristojbi, a studentima s poplavljenih područja omogućava se stjecanje posebnih prava i studentskih … olakšava upis u sljedeću akademsku godinu. Pored naprijed opisanih mjera prijedlog zakona sadrži i druge pojedinačne mjere i aktivnosti čijom se provedbom omogućava saniranje posljedica katastrofe.

Primjena ovog zakona započela bi neposredno nakon njegovog stupanja na snagu, obzirom da su tijela obvezna u roku od 7 dana predložiti Vladi donošenje programa svako iz svog područja obuhvaćenog u ovom zakonu. Zakon bi važio godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu u kojem razdoblju na poplavljenim područjima očekujemo stvaranje uvjeta za uspostavu prijašnjeg stanja, odnosno uspostavu normalnog života i nastavka obavljanja gospodarskih, obrazovanih i kulturnih djelatnosti. Zahvaljujem. Hvala i vama poštovani potpredsjedniče Vlade. Imamo i jednu repliku poštovanog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege, gospodine ministre, potpredsjedniče Vlade. Mene samo zanima zašto u ekipi Vlade koja danas obrazložavaju zakon nije ministar financija? Jer ključne odredbe ovog zakona se upravo odnose na to područje. I ono što bih želio upozoriti danas kao što sam vas upozorio u petak a to da je sukladno članku 4. ovaj zakon u Hrvatskoj neprovediv. Vi morate znati da ne možete krovne zakone mijenjati nekim drugim zakonima. imate Zakon o proračunu, imate Zakon o izvršenju proračuna koji je usvojio ovaj Visoki dom i niti jednim drugim zakonom te zakone ne možete mijenjati. To je članak 4. i članak 19.. Također bih vas htio pitati što sam to znači prava i obveze u porezno dužničkom odnosu? Porezno dužnički odnose ne postoji u financijskoj terminologiji Republike Hrvatske. Druga stvar, vi morate znati da svaki ili oslobađanja od poreza ili privremena obustava zahtjeva upravni postupak koji provodi Ministarstvo financija ili drugo tijelo. Druga stvar, ovaj zakon je donesen na načelnoj razini. Vi ne možete, samo jedan primjer, ne možete reći ne primjenjuju se odredbe Zakona o vodnom gospodarstvu. Vi u tom članku morate točno navesti koji članak vodnog gospodarstva se primjenjuju temeljem ovog zakona. Ako zakon ostaje ovakav onda se ostavlja mogućnost da radi što god tko hoće. Dakle, prijedlog i moj osobno i Kluba HDZ-a u petak je već da Vlada da iziđe iz ove pat pozicije najjednostavnije da napravi Izmjenu zakona o izvršenju državnog proračuna će riješiti puno ovih drugih problema. A ovo sve skupa je naprosto onako donesen zakon at hoc a na terenu će i u ministarstvima ljudi postupati kako god hoće. Međutim, radi se o većini stvari koje zahtijevaju upravni postupak a točno se zna kako se provodi upravni postupak i… …/Upadica PREDSJEDNIK: Hvala lijepa. I odgovor na repliku./… Pa dajte mi bar da završim rečenicu. **Leko, Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani potpredsjednik Vlade Ranko Ostojić. Poštovani gospodine predsjedniče, štovani saborski zastupniče. Mislim da činjenica da danas ovdje nema ministra financija ili nekog od njegovih ne umanjuje važnost jer mi smo ovo raspravili na Vladi, saslušali sve argumente. Ja vjerujem da namjera Vlade Republike Hrvatske nije nikakva izbjegavanje redovnog postupka posebno u onome dijelu gdje u 5% proračuna se može intervenirati. I u tom smislu i programi koje trebaju raditi obvezuju i Ministarstvo financija kao i sve druge. Ono što je istina a to je da je zakon donesen zaista at hoc kako vi kažete a ja ću reći da je donesen žurno s namjerom da bi se upravo što prije normalizirala situacija na tom području jer uz postojeće zakonske odredbe to sigurno ne bi moglo biti gotovo u roku od godine dana. Upravo nadzor i obveza da Vlada na mjesečnom nivou kontrolira sve programe koja krovna ministarstva, odnosno središnja tijela državne uprave trebaju napraviti jesu bili razlozi zapravo da odradimo zakon ne reda radi. Jer ja ću podsjetiti jednu stvar a to je 17., znači prije točno mjesec dana je pukao nasip u Rajevom Selu, mnogo toga se dogodilo u ovome razdoblju, jako puno stvari je otklonjeno ali je potrebno bilo i donijeti poseban zakon da bi šta prije stabilizirali situaciju na tom području. Nikakva namjera nije da se ministarstvima ponudi opcija da izbjegavaju zakone već obrnuto da donesu u roku od 7 dana programe po kojima bi postupali. Hvala lijepa. Da li predstavnici radnih tijela i odbora Hrvatskoga sabora žele iznijeti izvješća? Da. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, poštovani zastupnik Zdravko Ronko. Izvolite kolega Ronko. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre, zamjeniče, kolegice i kolege. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo na svojoj 33. sjednici održanoj 16. svibnja razmotrio je ovaj prijedlog zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije i to kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju zamjenika ministrice graditeljstva istaknuto je da su katastrofalne poplave koje su zadesile područje Vukovarsko-srijemske županije tijekom svibnja mjeseca i uzrokovale obvezu da se proglasi i katastrofa za područje Vukovarsko-srijemske županije što je učinjeno 20. svibnja 2014. godine. U sklopu toga Vlada je donijela i nekoliko odluka, pojedinačnih u svrhu saniranja posljedica poplave zbog moguće opasnosti za zdravlje, živote ljudi, imovinu i okoliš. No, obzirom da su razmjeri i opseg, intenzitet takvih nastalih posljedica uzrokovali su i potrebu da se donese zakon obzirom da ovih 7 odluka nisu bile dovoljno da se ovo stanje prevlada. Prema prijedlogu Vlade Republike Hrvatske odmah po stupanju na snagu ovog zakona o saniranju ovih posljedica donijet će se i Program obnove i saniranja posljedica u svakom upravnom području, dakako na prijedlog i središnjih tijela državne uprave. Radi učinkovitog i sveobuhvatnog saniranja posljedice katastrofe zakonom se određuju nadležna tijela i rokovi za postupanje u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite životinja, imovine, prava vlasništva, zaštite okoliša, prirodnih, gospodarskih dobara, kulturne baštine te stvaranja uvjeta za uspostavu normalnog života i nastavak obavljanja gospodarskih, obrazovnih i kulturnih aktivnosti. Saniranje posljedica zahtijeva između ostalog izuzeće od redovnog postupka javne nabave, propisivanje posebnog hitnog postupka koji omogućava žurnu obnovu objekata, bespovratne pomoći poduzetnicima i obrtnicima koji su pretrpjeli štetu, zapošljavanje nezaposlenih osoba na poplavljenom području, pitanje rada za opće dobro, olakšavanje položaja u ovršnim postupcima, reguliranje obveznih odnosa, hrvatskim braniteljima mogućnost odgode otplate kredita, pravo na stambeno zbrinjavanje, njihovo pravo na stambeno zbrinjavanje mimo utvrđenog redoslijeda, učenicima besplatna prehrana u školama i osiguranje i ishođenje potrebnih dokumenata radi ostvarivanja prava bez plaćanja pristojbi te olakšanje položaja studentima pri upisu u akademsku 2014/2015 godinu. Hitnost postupka opravdana je potrebom uspostave svakodnevnog života, ali i opsegom i intenzitetom posljedica koje ne mogu biti otklonjene redovnim djelovanjem nadležnih tijela. Prema prijedlogu zakon bi stupio na snagu prvog dana od objave u "Narodnim novinama" i važio bi godinu dana jer se računa do tada da bi se na poplavljenim područjima moglo uspostaviti prijašnje stanje. I dakako, u raspravi koja je bila sveobuhvatna podržana je potreba donošenja ovog zakona čijim će se mjerama omogućit što brže saniranje posljedica katastrofalne poplave na spomenutim područjima i stvoriti mogućnost povratka uobičajenom životu i djelatnostima. No zatraženo je i pojašnjenje članka 12. prijedloga zakona, posebno u pitanju tipskih projekata, odnosno definicije tih tipskih projekata, odnosno kvadratnih metara u poplavi izgubljenog stambenog prostora te i eventualnog financijskog obeštećenja. Ukazano je također na potrebu da se zakonom obuhvati i ostala stradala infrastruktura, dakle i nasipi i kanali i elektro-energetska mreža, a ne samo cestovna infrastruktura. A budući da prema prijedlogu doneseni zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" postavljalo se postavljalo se i pitanje osiguranja financijskih sredstava u državnom proračunu, odnosno potrebe hitnog postupka izmjene Zakona o proračunu za 2014. godinu radi prenamjene sredstava, odgovor je da Vlada Republike Hrvatske može sama izvršiti prenamjenu do 5%, a procjena je ili pretpostavlja se da bi to bilo svega 2% od, ja govorim I nakon provedene rasprave dakako Odbor za prostorno uređenje odlučio je većinom glasova, jednoglasno podržati i predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije. Hvala i vama predsjedniče odbora. Da li predstavnici drugih odbora žele iznijeti izvješća? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. zastupnika Nezavisne liste u Hrvatskom saboru i zastupnici Damir Kajin i Ivan Grubišić. neprilika ići i s rebalansom proračuna, međutim ono što je sigurno nužno to je normalizirati prilike. I zato kažem da je ovaj zakon nužan, on je blagovremen i on je nadasve hvalevrijedan. Izvanredne okolnosti zahtijevaju, kako da se izrazim, izvanredne zakone. Hrvatska pokazuje i to treba reći da najbolje funkcionira "u izvanrednim okolnostima". budimo pošteni između sebe, otkad se pojavila ova katastrofa na području Vukovarsko-srijemske županije ili istočne Slavonije Vlada je donijela, ako se ne varam, nekih 10-ak odluka i te odluke su trenutno donesene i mogu ih čak i citirati ovdje. Od donošenja odluka o proglašenju katastrofe za područje Vukovarsko-srijemske županije Vlada Republike Hrvatske donijela je niz drugih pojedinačnih odluka u svrhu saniranja posljedica, kao što su Odluka o utvrđivanju bitnog interesa Republike Hrvatske za nabavu roba, usluga, radova, u cilju sprečavanja suzbijanja zaraznih bolesti, Odluka o dodjeli interventnih sredstava za sanaciju šteta na javnim i nerazvrstanim cestama, Odluku o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesije itd., poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, Odluku o mjeri pomoći stanovništvu pogođenim poplavama u vezi izdavanja osobnih dokumenta, Odluku o odobravanju pokrića troškova nastalih radi pružanja pomoći stanovništvu izravno pogođenim poplavama, odluku o dodjeli robne pomoći i strateških robnih zaliha za opskrbu, zbrinjavanje stanovništva, Odluku o provođenju mjera gospodarenja otpadom i da dalje jednostavno ne navodim sve te zakonske tekstove tekstove ili bolje rečeno odluke koje je donijela Vlada. Da rekoh, ovaj zakon je nužan. Dakako građani Hrvatske su se isto tako solidarizirali sa poplavljenom Slavonijom. Nisu se solidarizirali samo sa istočnom Slavonijom ili sa hrvatskim krajevima već su se naši građani solidarizirali i to je dobro i sa prilikama te velike katastrofe, apokalipse koja je zadesila i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. I da se našalim drago mi je da su naši građani u susretu Bosne i Hercegovine i Argentine navijali za Bosnu i Hercegovinu kao što su oni pretpostavljam navijali kad smo mi igrali protiv Brazila za Hrvatsku. I to je dobro. Molim? Čak i zajednički pjevamo, imamo neke zajedničke pjesme itd. I to je dobro. I to pokazuje da je u nesreći gospodo iz HDZ-a srce veliko što god netko naprosto kaže. Sve što je moguće kako bi se moglo pomoći jasno da treba zakonskim tekstovima regulirati. I svako ministarstvo od onog recimo Ministarstva zdravstva do školstva od prometa do financija, od poljoprivrede do kulture, od Ministarstva za obnovu do gospodarstva, od socijale do policije ili nije bitno vojske treba biti involvirano u obnovu poplavom stradale istočne Slavonije. Danas Slavonije, sutra ne daj Bože možda nekog drugog kraja Republike Hrvatske. Ako izuzmemo rat, ako izuzmemo izbjegličku dramu u zadnjih 20 godina po mom sudu vjerojatno Hrvatskoj se nije dogodila veća tragedija ili veća kataklizma od ovih poplava. Ovdje se između ostalog na strani drugoj ovog zakonskog prijedloga kaže da saniranje posljedica katastrofe zahtijeva izuzeće od redovnog propisanog postupka javne nabave na način da se odredbe propisa o javnoj nabavi ne primjenjuju za nabavu roba, usluga, radova čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova I mislim da je to isto tako nužno i naprosto potrebno na taj način regulirati kako bi se sam postupak što je moguće ubrzao. Jasno je da tu treba postojati neki super revizor koji će utrošak ne malih, nego znatnih sredstava nadgledati i kontrolirati. Bilo bi dobro da i Bruxelles na neki način pomogne Republici Hrvatskoj kao i Bosni, odnosno Srbiji. Ali mislim da ćemo se na njihovu pomoć načekati i da će gro tereta naprosto pasti na nas. Sigurno je barem po mom mišljenju da su ključni članci u ovom zakonskom prijedlogu članak 5. odnosno članak 12. u svrhu saniranja katastrofe proglašena na području Vukovarsko-srijemske županije koje je pogođeno poplavom, odredbe propisa o javnoj nabavi ne primjenjuju se na nabavu roba, usluga itd. kao što rekoh članak 12. da mjere obnove zgrade odnose se na obnovu postojećih zgrada o čemu je i predsjednik odbora govorio. Zgrada javne namjene gospodarskih zgrada, stambenih zgrada, te nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene, gospodarskih zgrada itd. itd. Jasno je da sve ove zgrade treba obnoviti. To košta, ali to valja učiniti i to treba učiniti što je moguće prije. Ali ponavljam, natječajima treba maksimalno pošteno pristupiti. Ono što je najgore ovdje nije stradala samo jedna generacija. Ovdje je u tim poplavama usuđujem se reći stradalo sve što je više generacija na tom području stvaralo. I ti ljudi u pravom smislu te riječi počinju na neki način ispočetka. I zato je naročito bitno ljudima omogućiti posao bilo u poljoprivredi, bilo u trgovini, bilo u nekom zanatstvu, bilo u malom gospodarstvu. Ono što je isto tako mislim bitno to su članak 35. oslobađanje od plaćanja zakupnina, najamnina, te naknada za korištenje poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Republike Hrvatske što će biti oslobođeno oslobođeno tih postojećih zakupnina, odnosno najamnina. I svakako članak 37. gdje Ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt može subjektima malog gospodarstva dodijeliti bespovratne potpore u skladu s programima iz ovog Zakona. Ono što bih ja predložio da se ovim društvima koji se bave otklanjanja mina slušamo da će te poplave pomjeriti minska polja, znači da se ta društva ne oslobode plaćanja PDV-a jer mi više od ulaska u EU ne poznajemo nultu stopu istog, ali da se PDV tim društvima smanji na najmanju moguću mjeru svojevrsnom nekom diferenciranom stopom da li od 5 ili od 10%. Nisu to velika sredstva, ali vjerojatno tim društvima bi to silno pripomoglo u njihovom radu. Inače otklanjanje mina sa jednog kvadratnog metra košta ako se ne varam 1 euro s PDV-om. Bez PDV-a to bi moglo biti znači negdje oko 6,25, 20 ne znam 9 kuna ali sad to nije ni bitno. Rekoh moje je mišljenje da bi tu trebalo uvesti neku diferenciranu nižu stopu PDV-a. Članak 46. govori o tome da za vrijeme trajanja katastrofe, te sanaciju i godinu dana po završetku sanacije na području obuhvaćenom katastrofom neće se naplaćivati naknada za korištenje vode i naknada za zaštitu vode propisane podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Kod članka 48. nadležni Probacijski ured može rasporediti osuđenika na rad za opće dobro u mjestu izvršenja rada neovisno o udaljenosti od njegovog mjesta prebivališta itd. I mislim da je to isto tako logično, da je to dobro. Umjesto da se igra golf neka se pomogne ljudima u nevolji. Odgode otplata kredita po meni su sigurno ono conditio sine qua non međutim paralelno sa time treba obnoviti nasipe, izgraditi tu vodovodnu infrastrukturu, podići ne znam te trafostanice, struju. To je već sigurno sve učinjeno. Jučer je ministar Dončić govorio o investiciji Hrvatskih cesta u iznosu od 100 milijuna kuna na tom području, jednom riječju na sve moguće mjere ili načine treba pomoći unesrećenima odnosno tom kraju. U ovoj nesreći Hrvatska ima pod navodnicima "sreću" da je pravovremeno se reagiralo, da je stradalo tisuća ljudi, u BiH 900 tisuća u Srbiji nešto manje ali isto puno više nego u Hrvatskoj. Jasno da stanovnici istočne Slavonije nisu imali nikakve sreće s ovim što se dogodilo nego samo nesreću. Ako je potrebno, po mom sudu, treba razmisliti i o jednom posebnom fondu koji bi se punio poput drugih parafiskalnih fondova, npr. Hrvatskih voda ili što ja znam Hrvatskih cesta, gdje bi se godišnje možda akumuliralo 300, 400 ili 500 milijuna kuna ako se dogodi nesreća i da i s tim sredstvima bi se onda moglo otklanjati događaje te elementarne nepogode. Ako se sredstva ne iskoriste normalno usmjeriti ih druge godine u proračun ili ih zadržati ali onda osloboditi tvrtke, građane izdavanja takvog nameta. Sve u svemu mislim da je ovo jedan blagovremeni zakon, da je ovo jedan hvalevrijedan zakon. Ovaj zakon nastavlja regulaciju onih poduzetih mjera u prvim danima nakon što nas je pogodila ta apokalipsa, upravo tako, potop gotovo biblijskih razmjera i ponavljam pokazuje da najbolje Hrvatska funkcionira kada je pod navodnicima "egzistencijalno ugrožena" ili u izvanrednim okolnostima. I za kraj jasno čestitka svima koji su priskočili priskočili u pomoć istočnoj Slavoniji. I Hrvatska se pokazala ponovno jedinstvenom kao što je to bila i godine '91. Ponavljam, mi ćemo podržati ovaj zakon, mislimo da je on hvalevrijedan, blagovremen i mislim da isto tako ima prostora da se razmisli o rebalansu proračuna kako bi se sve to i financijskim aktima moglo uskladiti. Hvala. Preostalo vrijeme ne? Na prijavnici imam Grubišić-Kajin, ne, nećete? Hvala lijepa. Imamo onda replike. Idemo na replike. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine Kajin vi ste govorili o nekakvoj minimalnoj ili ne znam kakvoj pomoći iz Europe, očito ste na crti onoga što je i sam premijer rekao tražit ćemo pomoć iz Europe reda radi. Naime, nakon toga se pojavila i ministrica vanjskih i europskih poslova sa tezom da šteta mora biti veća od 0,68% BDP-a da bismo dobili izravnu pomoć od EU. Pa se pitam, a i vas pitam, znate li vi uopće ili je li izračunata ukupna šteta kako bismo usporedili tu ukupnu štetu ako ništa drugo bar sa onih 0,68%? Rekli ste da je ministar prometa rekao da je šteta na cestama javnim 100 milijuna kuna. Je li se itko potrudio uopće da zbroji ukupnu štetu, a već su prošle komisije i povjerenstva, kako bismo potražili izvanrednu pomoć od EU ne reda radi nego zaista zbog potrebe tako tako da bi i taj dio ukoliko bi bio veći od 0,68% bio dodatna sredstva za obnovu ovoga područja Cvelferije a ne da dakle isključivo tražimo ova domaća sredstva? Ispadne da po nekim odlukama ministara i po programu kao da smo mi u projekte planirali tu poplavu pa sad iz redovnih sredstava koja se povlače iz EU ulaze i projekti za obnovu na poplavljenim područjima. Tražimo izvanredna sredstva od EU, a ne reda radi. Ne znam, vi imate očito isto mišljenje kao i premijer tako da od toga izgleda nema ništa. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir Da li je utvrđena ova šteta ne znam ali uvjeren sam ako i nije da će to relativno skoro i biti. Ali u ovom trenutku ima daleko više drugih prioriteta kojim se treba baviti ili kojim se bave nadležna ministarstva. Nisam euroskeptik, da se razumijemo, ali po onoj narodnoj uzdaj se u se i u svoje kljuse, ja želim vjerovati da ćemo i iz Bruxellesa pod navodnicima dobiti neku "minimalnu pomoć" ali isto tako vas uvjeravam da Hrvatska u taj zajednički bruxelleski ili europski fond daleko više izdvaja no što iz Bruxellesa povlači novaca. Želim vas podsjetiti da smo ako se ne varam 2013. godine za period 1.07. do 31.12. uplatili toj "bruxelleskoj administraciji" pod navodnicima negdje oko milijardu i 500 milijuna kuna, da smo možda povukli 50-ak milijuna kuna više. Da ove godine uplaćujemo negdje oko 4 milijarde kuna a da li ćemo povući taj ili nešto više novaca od toga ostaje da se vidi. Ali ono što je najveći problem, što nam prioritete određuju naprosto u Bruxellesu i da sami u Vladi ili ministarstvima određujemo za što utrošiti da bi to bilo daleko suvislije od onoga što čini briselska administracija često uvjetujući da se pojedini poslovi obavljaju, dobro meni je logično, međunarodnim natječajima, ali kupujući njihov materijal materijal koji se ne proizvodi na ovom području. Ponavljam još jednom, nadam se toj nekoj minimalnoj pomoći Europske unije, ali dok tu proceduru prođe normalno ta administracija u Bruxellesu mi nemamo na koga se osloniti doli na sebe same. znate, vi ste ovdje izašli više u vidu skeča s nekim pričama o bratstvu i jedinstvu, i ja znam da ste vi to rekli samo da bi na neki način nekoga isprovocirali ovdje, ali ja to neću reći zbog vas, nikakvu repliku, no zbog sebe samoga. Ostavite vi kući to vaše bratstvo i jedinstvo, mačku o rep. Nisam ja gradonačelnik Zagreba koji želi biti gradonačelnik Jugoslavije. No zastupnik u Hrvatskom saboru i ne želim više takve gluposti slušati. Nitko Hrvatskoj ništa nije blagonaklon u okruženju, Hrvatska je zapravo, ne u neprijateljskom to bi bilo na neki način pretjerano, ali u jednom okruženju od Slovenije do Srbije i Bosne i Hercegovine. Pa Bosna i Hercegovina navija najjače protiv Hrvatske. Bilo bi jasno kao igra Hrvatska i Bosna, da recimo navijaju za Bosnu to bi bilo logično. Meni je jasno zašto Srbi navijaju ako igra Hrvatska i Srbija za Srbiju, to je u redu, ali u Bosni se navija protiv Hrvatske zato što je to Hrvatska. I to je njihova zahvala Hrvatskoj za sve što smo im primili pola milijuna izbjeglica, što smo ih najeli, napili, naoružali, pomogli im stvoriti državu, izliječili 20. godina poslije rata, smo ih liječili u Splitu. To im je zahvala za sve. I to je ono što Hrvatska prima zahvale u tom vidu da im se nose brazilske zastave i u Zenici, i u Mostaru i u Sarajevu. I dosta više s tim glupostima. U ovom Saboru takvim pričama više nije mjesto. Hrvatska je i za vrijeme Juge pomagala cijeloj Jugoslaviji, a vidjeli ste što je Jugoslavija napravila Hrvatskoj. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. Ili ne poznajemo Bosnu ili govorimo o različitoj Bosni i Hercegovini. Možemo govoriti i o Ahmičima itd. ali neću zato jer se tragedija, jer je tragediju u Bosni prolazio i Hrvatski narod. Ne govorim ja o nikakvom bratstvu i jedinstvu, ali govorim o solidarnosti, o pomoći, o razumijevanju koje su narodi ovih područja pokazali i u ovom trenucima jedni prema drugima. Gledao sam ovu utakmicu u kojoj je Bosna igrala s Argentinom, mislim da su i naši reporteri maksimalno korektno pratili taj susret, pa i na neki način "navijali za dobar start reprezentacije Bosne i Hercegovine" Jutro kada sam se probudio isto slušam taj zajednički bend, …/Govornik se ne razumije./… pjevaju tu pjesmu i govore o potrebi traženja pomoći kako za Hrvatsku tako i za Bosnu i Hercegovinu, tako i za Srbiju. I mislim da ovakva vaša razmišljanja upravo nadilaze potrebe zajedničkog jednog nastupa kojeg će ubuduće budite uvjereni biti sve više i više, a da opet nitko ne zagovara bratstvo i jedinstvo, ali da zagovaramo jednu solidarnost i dobro susjedstvo. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke i poštovani zastupnik Ivica Mandić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine potpredsjedniče Vlade, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Ja ću na početku izlaganja ispred kluba Hrvatske narodne stranke izraziti žaljenje, da o jednoj ovako, o jednom ovako važnom zakonu mi odemo na teme koje nemaju nikakve veze sa ovim zakonom. Ono što bih rekao da mi je drago da su pripadnici Hrvatske vojske, Hrvatske policije, zrakoplovstva hrvatskog, Gorska služba spašavanje, ne samo spašavala građane Republike Hrvatske da su oni jednako pomagali drugima u nesreći. Mislim da je to prije svega humanu i na tome trebamo čestitati našoj državi Hrvatskoj i svima onima koji su dali svoje umijeće i mogućnosti spašavanja drugih života. Ono što smo mi u klubu Hrvatske narodne stranke očekivali da će sve političke stranke u Hrvatskom saboru o ovom prijedlogu, o ovom zakonu koji donosimo hitnim postupkom sigurno govoriti afirmativno u želji da tim unesrećenim ljudima na poplavljenim područjima pomognemo što prije i da donesemo što kvalitetniji zakon da ne bilo nikakvih repova. Ono što bih također rekao u ovom uvodu da živimo u vremenu značajnih događanja i značajnih promjena vremenskih prilika i što prije svega na sve nas, pogotovo koji smo u predstavničkom, a posebice oni u izvršnoj vlasti, na značajne klimatske promjene i na značajno događanje i značajno reagiranje na te sve moguće promjene. Znači te promjene nisu jednokratne, one će biti vrlo vjerojatno da će biti ih sve više i da ćemo sve češće morati na ovakav način i reagirati. Ova zadnja elementarna nepogoda je prešla u katastrofu, i ona je pogodila jedan dio Republike Hrvatske točnije Vukovarsko-srijemsku županiju, sedam naselja sa posljedicama koje su imale značajnih utjecaja i na sigurnost, zdravlje ljudi, životinja, imovine i svega onog ostalog. Ono što je bitno u ovim svim nemilim događanjima da je Republika Hrvatska kako uvijek do sada pokazala iznimno visoku solidarnost i da u vrlo kratkom vremenu je prikupljeno negdje preko 50 milijuna kuna, što dobrovoljnim prilozima građana, što raznim aktivnostima. Mislim da je to sigurno za pohvalu i svakom građaninu za svaki poziv i za svako dobro djelo prema ljudima koji su u nesreći trebamo reći veliko hvala. Ono što je također bitno napomenuti da prema procjenama neovisnih medija, da su štete na područjima istočne Hrvatske, Bosne i Srbije nekoliko puta veće nego što su bile u zadnjem Domovinskom ratu ili zadnja ova događanja u ratovima 90-ih godina na ovom prostoru. Ono što je obaveza i ovoga zakona i sviju nas da se život u najkraćem mogućem vremenu vrati natrag na ta područja, da gotovo svi građani koji su napustili svoje domove da se vrate što prije natrag u svoja mjesta, u svoje domove. Iz tih razloga ovaj zakon donosimo po hitnom postupku, da bi određene aktivnosti koje su bitne kod sanacije i kod izgradnje i povratka života na te prostore, da bi imali čim prije, da bi imali čim bolju dinamiku. S obzirom da sada dolazimo u vrijeme i povoljnih građevinskih radova, bilo bi svakako dobro da do jeseni jedan najveći dio poslova i završimo. Iz tih razloga, Vlada RH 20. svibnja proglasila je za to područje katastrofu i od tog vremena djeluje krizni stožer kojeg ovom prigodom također pohvaljujem, da su sve aktivnosti od preuzimanja stožera krenule u pravom smjeru i da je cijelo vrijeme Vlada RH i krizni stožer imao punu kontrolu svih događanja na tim područjima. S obzirom na sve moguće one poteškoće koje su se mogle pojaviti od zaraznih bolesti, kako kod ljudi, životinja i kod onih svih mogućih stvari, mislim da je krizni stožer i nadležna središnja državna tijela, da su na najbolji mogući način odradile i da u vremenu do sada nisu se dogodile nepogode ili neželjeni ekscesi koji su mogli značajno ugroziti i sigurnost i živote i građane. Ono što je također bitno da je od katastrofalne poplave prošlo je već 30 dana, a možemo sa ponosom pogledati unazad da ta katastrofa koja je pogodila mnoge sudbine, da je RH na jedan primjeren, ljudski, humani način znala odgovoriti katastrofi i te ljude primjereno za ovakve mogućnosti i smjestila. Ono što također trebamo reći da je Vlada osnivanjem kriznog stožera, da je Vlada od tog vremena donijela na desetke raznih odluka koje su trebale potkrijepiti određene aktivnosti koje su se događale na poplavljenom području. S obzirom da je broj, da je ocjenom kriznog stožera, posebice Vlade RH, da je ocijenjeno da odluke nisu dovoljne, da bi svakako bilo bolje da se za to područje i proglasi i katastrofa i da se izda poseban zakon za ovo poplavljeno područje. Iz tih razloga mi donosimo ovaj zakon. Ono što bih rekao još da je ova katastrofa se prvenstveno dogodila zbog velikih oborinskih kiša, a prvenstveno zbog pucanja nasipa rijeke Save kod Rajevog sela. Ono što bi svakako bilo potrebno da nadležna, neovisna tijela točno ustanove razloge zašto je došlo do pucanja toga nasipa i mislim da to posebice interesira građane koji su nastradali u ovoj katastrofi, a uostalom i sve građane RH. Ono što bih spomenuo da je sa područja zahvaćenog ovom katastrofom 11 tisuća 500 stanovnika je evakuirano i smješteno, da li kod rodbine ili u nekakve druge centre, da je poplavljeno preko 2700 kuća, 4700 gospodarskih objekata, a da 438 kuća je proglašeno kao opasne kuće za stanovanje. Najveći broj kuća je u Gunji, 182, Račinovcima 145, Rajevom selu 100, Strošinci 9, … Posavskim Podgajcima. Ono što je također bitno da su zahvaljujući kriznom stožeru i pojedinim dijelovima državne uprave, da su na terenu od prvog dana inspekcijske službe koje i danas rade, tako da danas imamo negdje 40 inspektora iz Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva koji procjenjuju nastale štete i koji biti će biti glavna podloga za odluku o tome na koji način sanirati. Prema neslužbenim procjenama očekuje se da će troškovi obnove na području području pogođenom katastrofom, da će biti negdje preko 500 milijuna kuna. To su vrlo velika suma novaca u vremenu kada je naš proračun i prihodi proračuna vrlo nategnuti, smatramo da svi mi koji ovdje sjedimo imamo tu odgovornost da podržimo sve one odluke koje će omogućiti i osigurati ova sredstva. Ono što je također bitno, kad su se pojedini kolege pitali što će biti sa novcima od legalizacije objekata? Ovdje možemo vidjeti da je Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva sa pozicija proračuna koji je vezano za to ministarstvo osiguralo preko 200 milijuna kuna koje će ići u svrhu saniranja saniranja ovih posljedica. Ono što bih također napomenuo da je na temelju članka 90.stavka 5. Ustava RH predlaže se da pojedine odredbe ovoga zakona i to članci 40., 46., 50., 51., 52., U ovom zakonu točno se definira u 15 poglavlja na koji način će se ovaj zakon primjenjivati u stvarnosti od zaštite zdravlja, obnove pa do do hrvatskih branitelja, znanosti i obrazovanja, te kulturnih dobara i kulturne infrastrukture. Ono što je glavni zadatak svih nas, a i ovoga zakona da se život vrati što prije na ovo područje i da se posebna pozornost posveti životu OPG-a kojima nije uništena samo jedna godišnja proizvodnja, već su uništene dvije godišnje proizvodnje sjetva 2013. i sjetva 2014.godine su nestale. Nestale su mnogobrojni stočni fond s toga područja i tu je obaveza resornog ministarstva da što prije na sve moguće načine

u samom tijeku pomoći pokazali visok stupanj solidarnosti tako da su brojna OPG-i sa šireg područja Slavonije i Baranje kao iz Like omogućili i poslali velike količine potrebite hrane za prehranu prehranu i zbrinjavanje evakuirane stoke. Ono što je važno je da ovaj zakon ima ograničeno djelovanje, da je njegovo djelovanje u dužini od jedne godine, a Vlada RH sva središnja tijela u suradnji sa jedinice lokalne i regionalne samouprave moraju izvršiti procjenu i ako zadovoljavamo uvjetima EU možemo tražiti određeni dio sredstava. Ono što Vlada RH zbog same visine štete smatra da bi bilo dobro da radimo to zajedno sa susjedima BiH i Srbijom, mislim da to neće umanjiti onu pomoć koju naši građani koji su pretrpili velike štete i očekuju. Konkretan amandman na članak 19.ćemo uložiti kao stranka, a on se odnosi po pitanju obnove porušenih kuća ili oštećenih kuća kod građana koji su imali osigurana svoja dobra. Tu mislim da ne smijemo dovesti građane koji su vodili brigu o svojoj imovini na kvalitetan način jer su svoje objekte su osigurali da Vlada RH traži ako se traži obnova da se polica vinkulira u korist države. Tu mislim da treba građanu omogućiti ako on želi izvršiti obnovu sam da on na temelju svoje police može izvršiti sam, a da može koristiti ili benefit onog ubrzanog postupka. Tu mislim da je čisto jedno praktičan problem, da trebamo omogućiti građanima ako je to već osigurao da ima mogućnost da sam na svoj način puno brže i puno kvalitetnije. Klub HNS-a će poduprijeti prijedlog ovog zakona i želja nam je da svi klubovi daju svoje prijedloge da dobijemo jedan kvalitetan zakon koji ćemo donijeti jer Hrvatskim u teškim, složenim vremenima najbolje funkcionara, a ovo je sigurno teško i složeno vrijeme za sve te građane koji su ostali bez svega što su imali u životu. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Idemo na replike. Poštovani zastupnik Domagoj Hajduković, replika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Mandić, jako ste to dobro rekli. trebamo razgovarati o ovom zakonu da ga učinimo što boljim, evo imamo i neke amandmane i vjerujem da će ih predlagatelj pomno razmotriti, neke i uvrstiti u ovaj zakonski prijedlog. Ali nažalost svjedoci smo da se i ova vrlo teška i ozbiljna tema koristi u dnevno političke svrhe i svjedoci smo politiziranja. Pa ja ne znam kako i kojom logikom netko može iz ovakvih tema doći do Jugoslavije, do toga tko je za koga navijao na nogometnim utakmicama i propitivati naše odnose sa susjedima. Pa zar ne mislite da je to žalosno, pa zar ne mislite da je to sramota? Da tim ljudima koji su pogođeni poplavama dugujemo jedan kvalitetan zakon i da brzo riješimo njihov problem i da im pomognemo, a ne da pričamo o krilaticama iz bivše države. Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivica Mandić. **Mandić, Ivica (HNS)** Hvala lijepo kolega Hajduković. Pa ja sam i na početku izlaganja ispred kluba rekao i izrazio žaljenje da ne trebamo stvarati neprijatelje onih kojih nemamo. Hrvatski građani i hrvatski narod nije narod koji nekoga mrzi i oduvijek smo mi išli s tim da imamo što više prijatelja. A pojedini istupi kolega u Saboru koji su također slobodni i to je njihov stav, mislim da su oni u manjini ne idu u korist Hrvatske države koja je po broju stanovnika i po svom obliku pomalo neobična. Prema tome … trebao tražiti i dobro susjedske odnose, uvažavati sve građane, sve susjede i sve ljude bez obzira na njihovu etničku, nacionalnu, vjersku ili političku pripadnost. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupnik Josip Salapić, replika. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupniče Mandić i vaša rasprava a sigurno i sve rasprave koje će ići u kontekstu ovoga zakona kojeg donosimo po hitnom postupku je takva da se u Hrvatskom saboru oko ovoga treba postići konsenzus. Tu nema razloga da nitko od nas raspravlja politički, da se na leđima katastrofe i više sile koja je pogodila Vukovarsko-srijemsku županiju i sve krajeve poplavama ne samo Hrvatsku nego i naše susjede, nema tu mjesta za neku politiku. Čak nije ni bitno tko je prvi otišao tamo ili tko je bio, tko nije bio, bitno je kako ljudi danas žive u privremenom smještaju, jesu li im osigurani svi minimalni uvjeti života da se barem osjećaju kao doma što se kaže gdje su trenutno smješteni. A najvažnije je pitanje kako zaštititi, prvo ljudske živote smo uspjeli spasiti, očuvati zdravlje, spriječiti katastrofu zaraza širenja dalje a sada treba štiti imovinu ljudi to je posao vas gospodine ministre, sigurnost u Gunji, o tome se i u krajevima koji su pogođeni poplavama baš puno ne govori javno ali siguran sam da ima problema, sa terena takve informacije dolaze. A nama u Hrvatskom saboru trebamo poštivati zakonske propise Hrvatske, omogućiti ako je potrebno mijenjati proračun, rebalans to trebamo učiniti i sve zakone uskladiti sa time da ovaj zakon bude u hitnom postupku provediv i da bude zaista na korist ljudima. A svaka druga politika na grbaču onih koji su teško stradali je neprimjerena i Hrvatski sabor se treba vratiti u kontekst političkih rasprava. Nekada je bolje šutjeti pa šutnjom dati odobrenje onome o čemu se govori nego govoriti nešto što nema veze sa zdravom pameti. Hvala i vama. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivica Mandić. **Mandić, Ivica (HNS)** Hvala lijepo uvaženi kolega. Pa ja sam pri kraju svoje rasprave rekao da pozivam sve kolege i sve političke stranke u Hrvatskom saboru na konsenzus jer ovo je katastrofa koja je pogodila jedan dio Hrvatske i koja zaslužuje takav način i takvo ponašanje. U svom istupu ni jednog trenutka nisam se doticao i ulazio u politiziranje. A najbolji primjer kako se trebamo ponašati u Hrvatskom saboru pokazali su građani Republike Hrvatske kod ove katastrofe. Ne trebamo tražiti druge uzore iz svjetske politike, samo pogledajmo kako su građani Republike Hrvatske od Konavla, Umaga, Čakovca, do bilo kojeg dijela Republike Hrvatske, kako su postupali tako neka postupamo i mi. Jer mi smo u biti plod glasanja naših građana pa nemojmo ih razočarati, nemojmo voditi rasprave koje ne idu u cilju da tim ljudima pomognemo. Ono što svakako i ja se zalažem kao i vi da smo mi ti koji prvi moramo rigorozno se držati, provoditi i provoditi zakone koje smo donijeli. predlagatelja ili predlagateljicu, Vladu Republike Hrvatske nakon ovih naših rasprava da uvaži sva ona, sve one primjedbe koje prije svega vode prema transparentnosti ponašanja i provođenju i primjeni svih zakona koje donosimo ovdje. usuglašeni, da to bude posljedica, dakle donošenje zakona općeg konsenzusa jer zaista treba pomoći ljudima koji su nevjerojatno teško stradali. Ali da bi to bilo tako moramo poduzeti apsolutno sve da bi ovaj zakon bio prije svega usklađen sa Ustavom Republike Hrvatske. Jer Ustav u članku '90.-tom kaže da se proračun donosi u Hrvatskome saboru većinom glasova zastupnika i da svaki zakonski prijedlog naravno mora jasno naznačiti odakle proračunska sredstava. Govorim to zbog toga što mislim da članak 4. ovoga zakona nažalost nije usklađen sa Ustavom Republike Hrvatske jer se tu predviđa mogućnost sa to će biti ako to donesemo ovaj zakon presedan. Dakle da se omogući samo kroz jedan zakon, da se preraspodjela izvrši veća od one koja je predviđena Zakonom o proračunu. I zbog toga je važno jer ako nešto postane presedan onda se na to mogu pozivati i mnogi drugi. Recimo u Zakonu o obrtu da se napiše da će se izvršiti preraspodjela veća od one koja je moguća kroz Zakon o proračunu. I mogu se na tu činjenicu pozivati mnogi drugi. Dakle, zato mislim da je jako važno, neobično važno da svaki detalj ovoga zakona uskladimo sa zakonima i sa Ustavom. Jer mislim da je teško moguće da ovaj zakon derogira primjerice odredbe Zakona o proračunu ili Zakona o izvršenju o izvršenju proračuna. To bi bio presedan, ponavljam za budućnost. Tako da upravo zbog toga trebamo otvoreno govoriti o onom što mislimo da su otvorena pitanja

nisam da se prave bilo kakvi presedani. Prema tome, uvjeren sam da će Vlada Republike Hrvatske poštivati Ustav Republike Hrvatske i da će prilagoditi ovaj zakon takvom načinu. Ono na što bih ja htio posebno apelirati da ovdje moramo voditi brigu i čuvati vrijeme jer vrijeme brzo prolazi. Svaki dan sada je itekako bitan jer ljeto će brzo proći, jesen će brzo proći, doći će zima, šta ćemo sa tim ljudima? Prema tome, mislim da ovdje moramo imati razumijevanja za ovaj zakon da je on stvarno napravljen stjecajem okolnosti po žurnom postupku i da je uloga sviju nas, svih političkih stranaka da ovaj zakon napravimo takav da poštivamo sve one temeljne vrijednosti koje je donio Ustav Republike Hrvatske. replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala vam lijepo. Kolega Mandić, ja sam još u petak rekao da je klub HDZ-a za to da se ovaj zakon donese konsenzusom i da ga donesemo čim prije. Dakle, to je nešto što je nesporno. Međutim ono što, za što sam se javio za repliku, ja vas pitam otkud gospođi ministrici Anki Mrak-Taritaš 200 milijuna kuna. Pa ne drži ona to u džepu, ne drži ona to u kasi. Dakle problem je ona tih novaca, velite vi novci od legalizacije. Pa nisu ti novci kod nje u kasi u ministarstvu, oni su u sklopu ukupnih prihoda. Vi samo za neke prihode imate da su strogo namjenski određeni i zato sam vam rekao i vama i ostalim kolegama iz Kukuriku koalicije, promijenite Zakon o izvršenju proračuna ako nećete ići na rebalans proračuna. A druga stvar, koliko ste slijepi od toga da svaki ministar svaki dan hodočasti i obećava tamo, pa pogledajte Hrvatski sabor je donio Financijski plan Hrvatskih cesta i ministar Hajdaš-Dončić ode jučer i kaže ja ću dati 100 milijuna. Ne može on dati 100 milijuna dok ovdje se ne skupi natpolovična većina ruku da se promijeni Financijski plan Hrvatskih cesta. I nijedan zastupnik neće dignuti ruku protiv tog plana, dignut će dapače za njega, ali ne može ministar to radit i to je ono što ja cijelo vrijeme pokušavam upozorit. Međutim ne, ovdje se i dalje inzistira na nekim stvarima. Ministri svaki dan hodočaste i obećavaju ono što ne mogu napraviti. Ne mogu. Kolegice i kolege, svi se služite kompjutorom, odite, uzmite Zakon o proračunu članak 46. i jedino tako možete dijelit sredstva. Zakon o izvršenju proračuna za 2014. vam uopće ne predviđa praktički nikakvu mogućnost ovakvih velikih preraspodjela. Pa vi ste vidjeli prilikom rebalansa proračuna Vladi je bio problem smanjiti 500 000 kuna neku poziciju, a sad bi trebalo smanjiti za 500 milijuna kuna pozicije da se prenamijene za sanaciju šteta. Pa bilo bi poštenije da smo išli u rebalans proračuna i da smo povećali deficit za 500 milijuna kuna

Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivica Mandić. **Mandić, Ivica (HNS)** Hvala lijepo kolega. Pa prije svega ne mogu prihvatit vašu konstataciju da ministri nisu hodočasnici i da oni ne idu hodočastiti. Mislim da je to obaveza izvršne vlasti da katastrofalno područje koje je pogođeno sa poplavom, da ministri obiđu i normalno da tim ljudima daju nadu na koji način će se pomoći. Šta mislite zašto premijeri pojedinih država kod bilo koje katastrofe, bilo koje tragedije odlazi na to mjesto. Pa upravo tako, upravo iz tih razloga ljudi su rekli na koji će način pomoći. Da li vi smatrate da na to područje ne treba uložit 100 milijuna kuna? … /Upadica se ne razumije./ … Prema tome, ja sam siguran da ministri ne hodočaste, ministri rade svoj posao na terenu i ljudima daju vjeru u povratak jer cilj i Vlade Republike Hrvatske i svih saborskih zastupnika da svih 11 500 evakuiranih ljudi se vrate u svoje domove, a mogu se vratit u domove ako budu imali normalne uvjete za život. Ako budemo se ovdje natezali i prepucavali tko je u pravu, onda budite sigurni ići će za 5 godina natrag, a onda se više neće vratit nitko. Molim vas kolege, možete raspravljat tko je u pravu, samo na parlamentarni način, dakle jedan po jedan, prema Poslovniku. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Mandić, dobro ste prilično raspravljali, ali neke stvari koje ste rekli i kada ste govorili o ponosu, posebice zaista su građani odnosno hrvatski narod pokazao od prvoga dana visoki stupanj solidarnosti sa onima koji su doživjeli kataklizmu na području Cvelferije i svih sela Cvelferije, da ih sad ne nabrajam. Nakon što je donekle minula ova dakle opasnost od poplava, zaista postoje glasine i to od ljudi s terena o problemima sa sigurnosti građana i imovine na području Gunje i još nekih sela, zatim da se umjesto odvoza životinjskih lešina u spalionicu iste zakopavaju tisuću metara od centra Posavskih Podgajaca i toj jami u koju se zakopavaju životinjske lešine nema nitko pravo pristupa, ni građani ni novinari, da je to čuvano od strane MUP-a RH. Nadalje, pitanje je i redoslijeda ili reda radnji koje se vrše na terenu i tu postoji određena problematika. Gledali smo kako se sadi cvijeće oko Općine Drenovci, a a u Gunji su i dalje kuće nesanirane, nisu očišćene i nema priprema, sporo teku te pripreme za obnovu i povratak u te kuće. Evo već u Drenovcima smo vidjeli na televiziji kako ovi radnici koji su zaposleni zaposleni putem države sade cvijeće oko Općine Drenovci. Dakle ima problema i treba ih rješavati. Ja sam za ovaj zakon i svi smo konsenzusom za ovaj zakon da se donese, ali neke se stvari moraju i reći, bez obzira što vijesti s tog terena

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega, bili smo svjedoci kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo odluku o zabrani ulaska u pojedina naselja. Pa ta odluka nije bila vezana za hir policije ili da netko ne vidi svoju kuću. Upravo radi sigurnosti i u tom prvom vremenu Hrvatska policija i krizni stožer su odigrali svoju ulogu. Ovo što vi kažete sad se događaju, pa tako jasno da pojedine osobe koje su sklone takvim aktivnostima o kojima vi govorite, da ovo su za njih optimalni uvjeti. I zato je još veća odgovornost Hrvatske policije da to područje se posebno čuva. I normalno, te mjere koje nisu bile popularne donijele su svoje rezultate. Mjere po pitanju sigurnosti zakopavanja uginulih životinja to mogu doneti nadležne inspekcije službe na koji način se može zbrinuti kod ovakvih stvari uz određene mjere dezinfekcije i svih ostalih stvari s obzirom na troškove i na sve ostalo. Uglavnom također bih podupro vašu primjedbu da Ministarstvo unutrašnjih poslova, Hrvatska policija mora povesti posebnu pozornost na ove ekscese koje bi se dogodile po pitanju otuđivanja, bilo čega jer kažem ti ljudi su posebno osjetljivi koji su ostali bez ičega. Sad i to što malo ima to je sigurno onda još veća tragedija. Hvala. Poštovani zastupnik Branko Hrg, replika. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Mandić, vi ste u nekoliko navrata izrazili veliko zadovoljstvo reakcijama Vlade donošenjem odluka Vlade na terenu. I rekli ste također da su se hrvatski građani samoorganizirali i upravo je to ova katastrofa pokazala, da je Vlada bila nespremna i da je reagirala sa zakašnjenjem, a da su se građani samoorganizirali. Ali nisam se zato javio. Javio sam se zato da kažem da nam je vjerojatno i svima cilj da zakon bude dobar. Bilo bi još bolje da smo ga već donijeli, već smo ga mogli donijeti ali da bude provediv na što su već mnogi upozoravali ovdje. I meni nije jasno kad se donosi ovakav zakon zašto nemamo ovdje odmah već gotove tablice, pravilnike kako će se štete, po kojem kriteriju namirivati, zašto to nije u privitku, zašto se to nije napravilo da svi znaju. Ti ljudi nemaju više, jednostavno ne smije nitko imati više srca tim ljudima pripremiti još jedno eventualno razočarenje. Jer kad se ovaj zakon donese ljudi će misliti riješena stvar, oni će, sve će se rješavati. Neće se rješavati, bit će problema. zato bi možda bilo bolje da drugi tjedan Sabor ne ide na raspust nego da još raspravlja o ovom zakonu do u detalja i kad se donese da onda nakon toga ljudi dolje znaju što ih točno čeka. I meni isto još nije jasno u ovome dijelu vi ste to govorili o poljoprivredi zašto ovdje nema unutra Brodsko-posavske županije. Ovdje je isto bio problem. Nema naknade šteta na ratarskim kulturama. Zašto ih ne spominjemo? 55 milijuna kuna je navodno šteta samo u Vukovarsko-srijemskoj, na tim područjima prema podacima iz lokalne samouprave o kojoj niste ništa govorili. A upravo su ti ljudi bili dolje na terenu kad je Vlada drijemala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivica Mandić. **Mandić, Ivica (HNS)** Hvala lijepo. Kolega Hrg, vi ste čelnik jedinice lokalne samouprave, vi znate na koji način funkcionira zaštita za spašavanje. Imamo stožer općinski, gradski ili županijski. Mi ovdje govorimo kriva je Vlada. Da li je netko spomenuo općinski stožer? Da li je netko spomenuo županijski stožer? A ja mislim da nije vrijeme sada tražiti krivca. sada je vrijeme da tražimo načine kako tima ljudima pomoći. Vi dobro znate koje su, koji je djelokrug rada Stožera za spašavanje općinskog, gradskog, županijskog. Država intervenira onog trenutka kada je smatrala da je potrebno i proglasila katastrofu. I smatram da je dobro napravljeno i odlično, da je moglo bit bolje. Vjerojatno sa iskustvima koje imamo i sa ove katastrofe za drugu katastrofu bit ćemo bolji, kvalitetniji i još ćemo prije reagirati. Ali nemojmo tražiti da je uvijek netko drugi kriv. Počnimo nekako od toga da smo možda i sami krivi nekada. Da li se slažete s tim? Ja sam govorio po pitanju štete u poljoprivredi, znam što to je i rekao sam da su dvije godine izgubljene, a po pitanju stočarske proizvodnje i više godina. Uz ovaj zakon koji ima širinu od 15 poglavlja koji može biti svaki zakon zasebno, ići određeni programi koja će napraviti središnja tijela i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Vlada će to prihvatiti. Na drugi način da budemo brzi ne može bit bolji. Poštovani zastupnik Franjo Lucić, replika. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo kolega ne bih se složio sa vašim izlaganjima i ja bih rekao da postoje problemi prije problema da tako kažem, prije ovih poplava koji su nastali. Ali vi ste jedne riječi rekli, kaže zatražit će Vlada i pomoć Europske unije. Pa kako će zatražiti kad naš premijer je izjavio kad su ga novinari u samom početku poplava pitali ma ja ću to reda radi pitati, kao od toga i tako nema ništa. Da ne kažem kako je izjavio kad je došao u Vukovarsko-srijemsku županiju izjavio je kako vam je lijepo selo i take izjave. Pa to su nebuloze jednog predsjednika države. A znate gdje su kolega najveći problemi? Ja dolazim iz Požeško-slavonske županije i moje naselje, grad Pleternica i naselje Gradac koje pripada Pleternici je najprvo poplavljeno u Republici Hrvatskoj. 385 kuća, šteta je 70 milijuna kuna što na poljoprivrednim površinama, što na stambenim objektima. Nitko iz Vlade Republike Hrvatske nije nas obišao, nitko nas nije upitao za štetu ili za probleme. A znate koji su problemi? Prije 40 dana, skoro 60 dana ja kao zastupnik u Hrvatskom saboru i moj župan tražimo sastanak kod generalnog direktora Hrvatskih voda kod gospodina Plišića. Ma do dan danas se nije udostojio samo sastanak dogovoriti. A šta mi u biti želimo? Ma želimo mu reći da nam osigura sredstva, da izradimo projekte za izradu glavnog projekta brane koja će upravo zaštititi ovo područje od ovakvih poplava. Znate koliko košta taj projekat ne samo projektiranje nego i izgradnje? 15 milijuna kuna. Kolegice i kolege, ovo su problemi. Dakle, mi danas trebamo suštinski riješiti problem da za godinu, dvije, tri ne bude takvih problema. On neće ni primiti niti mene zastupnika, a niti moga župana. Pa kako ćemo izgraditi onda sustav da bi se obranili od poplava? To su problemi,

A ne da kukamo poslije 70 milijuna su štete. Evo, to su problemi. **Leko, Josip (SDP)** Najprije morate poštivati Poslovnik, kolege zastupnike a sve ostalo će biti zapisano, snimljeno i dato na uvid svima na koje se odnosi. To znate da su na web stranicama Sabora sve vaše rasprave. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivica Mandić. **Mandić, Ivica pa ja bih počeo, problemi nisu počeli samo sa ovom poplavom. Republika Hrvatska od '90. godine ima svoju samostalnost i mogla je sa svojim politikama to riješiti sigurno na dobar način. Ono što se ja slažem sa vama da svakako trebamo rješavati preventivno probleme. Evo ja mogu najaviti i jednu tematsku sjednicu Odbora prostornog planiranja i graditeljstva gdje ćemo baš pokušati uz pomoć struke vidjeti na koji način RH može se na najbolji način braniti od poplava. braniti od poplava. Ali to je preventivno. Prema tome, ono o čemu mi pričamo to treba biti potkovano sa strukom. Vi ovdje govorite o EU, pa normalno EU je zajednica država gdje morate doći argumentirano sa troškovima. Ne možete reći mi imamo troškova 500 milijuna, dajte nam toliko. čujte najprije mora se vidjeti koliko su stvarno štete i na osnovu toga da li udovoljavamo kriterijima. Ako ne udovoljavamo kriterijima to je bezuspješno. Jer Europa vlada na određenim zakonima i na određenim mjerama na koji način se nešto može napraviti. Vi ovdje ste sad rekli da vas nitko nije posjetio od ministara i iz Vlade RH. Ja smatram da je netko trebao doći, ali vjerojatno bi kolega Šuker rekao da su došli hodočastiti. Zato nije dobro, ja isto, moje je mišljenje da ministri kod svih katastrofa, kod svih tih ružnih događanja trebaju pokazati tu svoju nazočnost i tu ljudsku suosjećajnost svojim dolaskom. Mislim da je to red i da takav način trebamo uspostaviti u hrvatskoj politici. Hvala lijepa. Završili smo replike i odgovore na replike poštovanog zastupnika Ivice Mandića. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Sada su na redu Hrvatski laburisti u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, Poštovani gospodine predsjedniče, ministre, kolegice i kolege. Želim vjerovati da svi u Hrvatskoj ćemo nakon ove katastrofe, poplave, izvući određene pouke. Vjerujem da će konačno i u Hrvatskoj biti shvaćeno da se obrana od poplave ne vodi gradnjom nasipa uz korita rijeka, a netko je spomenuo da bi želio čuti istinu o pucanju nasipa, zašto je nasip puknuo. Sve ćemo prije doznati i znati, imati, i štete otkloniti nego ikad saznati zašto je nasip puknuo. Drugo iskustvo koje je nadam se stečeno je potrebe brže koordinacije lokalne i državne vlasti u smislu donošenja odluke kada Državni krizni stožer mora preuzeti poslove koje je preuzeo jer je očito, po mom sudu, ipak propušteno 2, 3 dana zakašnjela intervencija formiranja Državnog kriznog stožera jer se s lokalnim problemima nisu mogli nositi. Prijedlog ovog zakona i ova katastrofa i treće iskustvo bi nam trebalo …/Govornik se ne razumije./… Što nam nedostaje u postojećim zakonima da moramo danas raspravljati i donositi poseban zakon, a da je ovih dana Vlada svojim uredbama ili odlukama morala intervenirati, a sada te intervencije ugrađene u zakon sa retroaktivnom primjenom da bi se pokrila njihova pravovaljanost. Dakle, sada smo otkrili da u Zakonu o proračunu nemamo odredbu o mogućnosti preraspodijele sredstava unutar proračuna u slučaju katastrofe. Takve odredbe u Zakonu o proračunu nema. A ja smatram da bi morala biti. Sad je katastrofa poplave, može biti ne daj Bože potres, može biti požar negdje drugdje i onda ćemo opet morati se nadmudrivati da li je stariji Zakon o proračunu ili ovaj zakon. Nemamo odredbu u Zakonu o javnoj nabavi da je postupak javne nabave u otklanjanju posljedica katastrofe iznimno žuran postupak, a mogli bi imati takvu odredbu u zakonu. Nemamo jer kad su pisani ti zakoni očito se nikad nije vodilo računa da u državi može biti i izvanredno stanje osim rata. Sada smo tekli još jedno, treće iskustvo što se zakona tiče. Da smo mi država koja naplaćuje PDV na donaciju kada fizička ili pravna osoba šalje hranu poplavljenima. Neki dan smo saznali da naplaćujemo u donaciju kada netko želi pomoći u razminiranju Hrvatske pa želi platiti dva milijuna dolara ili eura ali to mora proći oporezivanjem PDV-a. U ovom prijedlogu zakona u članku 11. i 38. se spominje oslobađanje plaćanja PDV-a, mislim da je članak 11. u resoru zdravstva, a članak 38. u sferi poduzetništva. I zato odmah konkretni prijedlog ministre, sve donacije koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe bilo u novcu, hrani, sredstvima za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, građevnom materijalu, opremi strojeva i mineralnih sirovina moraju biti oslobođeni poreza na dodanu vrijednosti. Ima li logike da ljude, a ne samo građane nego i veliki broj poduzeća uključilo se u pomaganje, a da sustavno nemamo riješeno pitanje da na takvim intervencijama naprosto nema poreza na dodanu vrijednost kao što bi konačno bilo potrebno PDV na donacije za razminiranje i donacije socijalnih transfera primjerice kada poduzeće ili građanin donira pučku kuhinju, a ovdje se spominju i školske kuhinje, besplatni obroci, kad bi neka firma donirala školsku kuhinju sa hranom morala bi platiti PDV. Pročitajte zakon pa ćete vidjeti. Donacije humanitarnog karaktera nisu oslobođene porezna na dodanu vrijednost, a to dokazuje da je Vlada svojom odlukom oslobodila PDV i reagirala na ono telefonsko pozivanje kod teleoperatera i na taj način pokrivala da nije išao PDV. Vlada ovim zakonom sebi daje velike ovlasti, a ovo naglašavam zbog javnosti koja ne smije ostati uvjerena da usvajanjem ovog zakona će sva pravila igre o otklanjaju posljedica poplava biti riješena. Ključ riječi programi, programe donosi Vlada odnosno različiti državni resori i tek o tim programima će se vidjeti sve ono što stradalnike u ovoj poplavi zanima. Dakle, Vlada je zatražila i očito će, a i mi ćemo podržati ovaj zakon, dobiti veliku ovlast. Ovaj zakon daje okvire i mogućnosti, a ključna riječ su programi po područjima ili zonama, ako se ne varam zakon definira programe po područjima, a po potrebi i po zonama unutar pojedinog područja. U članku 19. je predviđeno da će država novac za obnovu zgrada uzeti od onog novca koji se stječe legalizacijom bespravnih objekata. Naš drugi prijedlog ministre, ovo je idealna prilika da konačno riješimo i pitanje kako će država koristiti imovinu oduzeti odlukom nadležnog pravosudnog tijela u kaznenim postupcima protuzakonito stečene imovine. Zar ne bi bilo logično da država sve ono što je oduzela u postupcima oduzimanje protuzakonito stečene imovine sada preusmjeri na sanaciju šteta. Od novaca, pokretnina, nekretnina, svega što god ima na raspolaganju da se da u tu funkciju. Sve države druge koje imaju institut oduzimanja imovine najčešće su to davale za socijalne namjerne. Ovo je idealna prilika da kompletnu tu imovinu oduzetu od kriminalaca u Hrvatskoj preusmjerimo na sanaciju posljedica od poplave. Četvrto poglavlje koje nam je problem, nadzor nad primjenom ovog zakona. Otprilike piše da nadzor vrše središnja tijela državne uprave svaka u svom djelokrugu. Nadam se da me niko neće napast, ali ja ću biti iskren. I u ovoj tragediji bilo je, ima i bit će onih koji će se obogatit, koji će krasti, koji će zloupotrijebiti ili zloupotrijebiti zakon, postupak, posljedicu a najgore da će zloupotrijebiti i činjenicu da neće biti dovoljnog nadzora. Prve takve informacije, naznake jučer sam vidio iz Crvenog križa koji su već počeli upozoravati da u distribuciju i korištenju hrane i druge pomoći koja je na određenom teritoriju već ima nepravilnosti. Zamislite kad krene obnova zgrada, objekata, kuća, poslovnih prostora, radionica, tvornica, javnih zgrada. Ovako definirana točka nadzora nad provođenjem ovog zakona znači da nadziru svi i nitko. Ako ovdje u točci nadzora neće biti drugi stavak koji će ovlasti nadzora nad zakonitošću postupanja tijela državne vlasti, jer tijela državne vlasti nitko ne nadzire, koje su ovlaštene za provođenje ovog zakona bit zaduženo tijelo, tijela koja već u Hrvatskoj imamo, onda opravdano postavljam sumnju da tijela državne vlasti namjerno žele izbjegavati nadzor. Ne može država središnje tijelo državne uprave nadzirati samo sebe. I naravno kad govorimo o zloupotrebama, krađama i bogaćenjima ne mislim da će to napraviti oni krajnji korisnici, to će biti i nova točka korupcijskog rizika kao što sad već očito započinje u lancu svih. Ko zbrinjava automobilski otpad i poljoprivrednu …/Govornik se ne razumije./… na tom području, ko je dobio taj posao? Država mu ovo plaća, oni to iznose kasnije na tržište i prodaju, imaju dvostruku zaradu. Tko je dobio ekskluzivu na zbrinjavanju svog otpada do sad zbrinutog, odnosno, netko je spominjao zakapanje lešina, mislim da kolega Grubišić, nemojte se čudit da za lešine koje su zakopane dođu fakture da su spaljene. O tome govorim, na to upozoravam. I ako toga nećemo sad biti svjesni, ako samo 20% novaca koje će država izdvojiti završi u sivim kanalima i crnim fondovima, u korupciji, i mitu i krađi, onda nismo napravili dobru stvar. I završavam sa sljedećim, da li ovim zakonom stvaramo novu nejednakost u Hrvatskoj? Naime, donosimo poseban zakon za područje Vukovarsko-srijemske županije, tamo je proglašeno stanje katastrofe, razumijem, ali poplave su bile i na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije. Tamo su isto stradale kuće, poljoprivredna imanja, usjevi, stoka. Ne u tom vjerojatno obimu i vrijednosti. Prošle godine ili pretprošle, poplava je bila u Međimurju. Tamo su stradale kuće, kompletna imovina poplavljenih ljudi. Automobili, strojevi, dvije tvornice, dvije farme. Međutim, nitko nije donio poseban zakon i rekao da imaju pravo na izuzeće iz ovršnog postupka, … otplatu kredita, besplatnu prehranu u školi, poseban status studenata s tog područja, državnu pomoć u obnovi kuća, radionica, tvornica, poljoprivrednih farmi, naknadno štete za uginulu stoku. Prepušteno je lokalnoj zajednici. Ne bi li gospodine potpredsjedniče Vlade Hrvatska trebala imati stalni, redoviti zakon koji regulira sanaciju, sanaciju, zaštitu i oporavak područja koja je poharala katastrofa? Bilo da se radi o poplavi, potresu ili požaru. Da li je razlika, da li je u poplavi stradalo i poplavljeno 2,5 tisuće kuća ili 200, ako tih 200 šteta šteta za njihove vlasnike i nemogućnost življenja, bavljenja poljoprivredom ili drugom proizvodnjom je potpuno ista kao na području o kojemu sada raspravljamo. A smatram da samo postojanjem jednog takvog zakona koji će za sve koji žive u Hrvatskoj, a koji dožive katastrofu imati ista prava i ista pravila u postupku nadoknade štete, omogućavanju čim prije povratka, sanaciju, oporavka i nastavak normalnog življenja. Mislim da bi ovu katastrofu i ovo stanje morali iskoristiti, da nakon ovog posebnog zakona koji se odnosi samo na područje jedne županije, Vlada Saboru predloži zakon trajne vrijednosti koji bi omogućio da u slučaju manjih, većih ili velikih katastrofa, svi koji ju prožive, imaju štetu, imaju ista prava. I ne smijemo se postavljati po principu da je katastrofa samo ako je obuhvaćeno veliki broj kuća, sela, naselja ili površina jer za sudbinu ljudi količina štete njihova tragedija je jednaka da li je poplavljeno 200, 2 tisuće ili 12 tisuća kuća, ovi ostali nisu nikada u Hrvatskoj do sada imali mogućnost da po ovim pravilima koje ovaj zakon donosi donosi dobiju pomoć šire državne zajednice za otklanjanje i sanaciju šteta. **Leko, Josip (SDP)** Kolega Lesar, imate više replika nego kolega Ivica Mandić. Idemo po redu. Poštovani zastupnik Damir Rimac, prva replika. mogu se složiti oko vaše konstatacije da će nažalost i netko iskoristiti ovu priliku da se obogati. Da, činjenica je i terenski rad pokazuje upravo na to da postoje ljudske zvijeri koje kradu humanitarnu pomoć i humanitarna pomoć ne dolazi onome kome pripada. Da, tu ste u pravu. Ali krivo govorite, da ne upotrijebim neku drugu, grublju riječ, kada napominjete situaciju u Međimurskoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji jer tamo nije proglašena katastrofa. Dakle, ja vas moram upozoriti jer vjerojatno kao Međimurac iz sjeverozapadnog dijela Hrvatske ne znam da li ste bili kada u Gunji. Gunja je naselje u Vukovarsko-srijemskoj županiji koje ima 1200 domaćinstava, dakle 5000 ljudi, stanovnika je iseljeno, raseljeno, zbrinuto izvan svojih domova i praktično jedno naselje je izbrisano sa lica zemlje. Gotovo 80% stambenih objekata se mora ponovo izgraditi. Za vašu informaciju u izradi je novi Zakon o elementarnim nepogodama jer nijedna Vlada RH nije pristupila nivelaciji tog zakona, zakon je stari, derutan je iz '97. godine. Nekoliko riječi o vašoj konstataciji da mi ne možemo raditi preraspodjelu proračunskih sredstava, možemo, i to, citiram, Zakon o proračunu, članak 46., stavak 1, proračunska sredstava ne mogu se preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na način, iznimno, pa stavak 2, preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika državnog proračuna ili između proračunskih korisnika i kod izvanproračunskih korisnika državnog proračuna može se izvršiti do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koji je donesen od strane Hrvatskog sabora ukoliko to ministar dopusti. Dakle, kolega Šuker, repliciram kolegi Lesaru, imat ćete priliku meni nakon izlaganja u ime kluba. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Kolega, ja vam se čudim. Vi stalno izaziva konflikt pa čak i onda kad vas podržavamo. Nešto vam se kliknulo krivo pa i krive citate dajete. Kada je u pitanju preraspodjela proračunskog … nisam rekao da ne možemo, nego da u Zakonu o proračunu takve odredbe nema, ali da bi je moglo biti, predlažem da ju uvedemo. To sam rekao, morate slušati kada govorim i nemojte automatizmom napadati sve što govorimo pa čak i onda kada vas podržavamo činite štetu svojoj partiji. Drugo, ja znam što je Vlada rekla i da je proglasila stanje katastrofe i bio sam u Gunji. Vi u Međimurju očito nikad niste bili jer je to preko Drave pa i ne znate gdje je, govorio sam i uspoređivao stanje pojedinca koji je stradao u poplavi kada je proglašena katastrofa i kada nije proglašena katastrofa. Da li je posljedica gubitka kuće, staje, poljoprivredne mehanizacije i sve imovine u kući za jednog i drugog isto? Je, i predlagao da imamo stalni zakon koji će regulirati na jednak način da oba imaju jednako pravo dobiti državnu pomoć u otklanjanju šteta, o tome sam govorio. I ako vi mislite da to nije pravedno, onda onima koji stradaju, a kada Vlada ne proglasi katastrofu kažete jednostavno izvolite se jednostavno snalaziti sami. I u Međimurju je nasip popustio i puknuo i zbog pucanja nasipa je došlo do poplave. Na svu sreću nije potopljeno 12 tisuća kuća, manje ali one čije jesu ostali su bez ičeg. lijepo. Kolega Lesar, kada pogledate članak 38.koji kaže "Sredstva za dodjelu bespovratnih potpora osigurat će s u državnom proračunu odnosno putem donacije i drugih izvora, donacije iz stavke 1.ovog članka oslobođeni su plaćanja poreza na dodanu vrijednost". Ova odredba Ova odredba je zakonski neprovediva jer kako, tko i na koji način ali da se ta odredba ugradi u Zakon o izvršenju proračuna i kada bi se jasno definiralo ako donacija, ako vi recimo kao građanin kupite štednjak date ga toj i toj obitelji i to se sve poprati određenim papirima, vi imate pravo da ne platite PDV, a ona tvrtka koja prodaje taj frižider će to na jednoj posebnoj poziciji iskazati da je to oslobođeno temeljem toga i toga. Kada bi to bilo napravljeno na takav način onda članak 38.je primjenjiv. A ako idete u Zakon o porezu na dodanu vrijednost njega mijenjati onda ćete napraviti onaj kaos o kojem ste govorili da je nekom rat rat, ali je nekom rat i brat. Tako i ova nesreća ako se to bude događalo će nažalost biti to, a Vlada ako misli da će to rješavati izmjenom Zakona o porezu na dodanu vrijednost onda kada ćemo mi donijeti taj zakon. zato jesam rekao pa čak i da je istina ovo što vele zastupnici SDP-a da se mogu preraspodijeliti sredstva, pa zašto to onda nisu napravili i zašto nam nisu uputili uz ovaj zakon ako se to može tako. Međutim nekada je u Zakonu o izvršenju državnog proračuna eksplicite stajalo da se mogu preraspodijeliti sredstva točno na koji način i da je Vlada dužna Sabor izvijestiti u roku od 15 dana. ali kada je ta odredba stajala u Saboru onda je s druge strane Sabor dolazili su silni napadi zašto to stoji u Zakonu o izvršenju proračuna. I to je ta odredba za koju sam ja rekao da je treba staviti u Zakon o izvršenju proračuna isto kao za ovaj PDV i za neke druge stvari i onda bi ovaj zakon bio primjenjiv. Ovako ja odgovorno tvrdim da je članak 38.zakonski neprovediv pa neka priča šta god tko hoće. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Dragutin Lesar. slična odredba je u članku 11.ovog zakona i za razliku od vas ja stojim na stanovištu da svaka donacija koja ide u svrhu otklanjanja šteta od katastrofe mora biti oslobođena poreza na dodanu vrijednost, to je moj osobni stav i smatram da treba intervenirati u Zakon o porezu na dodanu vrijednost. Vi ste stručniji od mene ja vam to priznajem u tom dijelu, ajmo onda pokušati zajednički naći rješenje ali neshvatljivo da država naplaćuje neshvatljivo da država naplaćuje PDV u trenutka kada građani, poduzeća pa i stranci žele državi pomoći. Da li je to Zakon o izvršenju državnog proračuna? odlično. Idemo sa 4.prijedlogom Vlada molim vas predložite promjenu Zakona o izvršenju državnog proračuna, Zakon o proračunu i riješiti pitanje nesretnog PDV-a na donacije. Kako država može uzimati porez kada netko nekome poklanja da napravi otklon šteta koju je pretrpio? Poštovani zastupnik Goran Marić, replika. da će nas opet nešto iznenaditi. Govorili ste također o PDV-u i slažem se apsolutno s vama da ni u ludilu ne bi smjelo naplaćivati PDV na donacije za humanitarne svrhe, ja ću reći i dalje i za sportske raznorazne druge amaterske. Ali vjerojatno će doći i do toga. Pa pazite PDV na hranu recimo se traži već dvije godine da se smanji stopa PDV-a pa sada govorimo da će se možda ipak smanjiti. Ali ono što je bitno i zbog čega sam se najviše javio, rekli ste također da Vlada sebi daje prevelike ovlasti ovim zakonom. Ovaj zakon je zakon nade za one koji su stradali. I tu ste dobro docirali stvar i slažem se s vama apsolutno da bez programa da bez programa i pravilnika kako će se točno provoditi ovaj zakon da bi ovo mogao postati zakon razočarenja i tu je problem. I ono što kolega Šuker govori već od petka ovdje, stvarno ne vidim razloga, ja ne znam da li se vi s time slažete da se stvarno pripremi do početka drugog tjedna izmjena odluke o izvršenju proračuna i da se otklone sve sumnje da drugi tjedan to izglasamo i da ovaj zakon stvarno onda bude zakon koji je provediv i koji će biti zakon nade, a ne zakon razočarenja.

Kolega Lesar, s pravom ste zapravo otvorili niz pitanja koja su vezana općenito na uređenje hrvatskoga zakonodavstva vezano za ovakve katastrofe, ovakve kataklizme koje su nas dočekale i mislim da je to pravi trenutak i podržavam vašu ideju da ovaj trenutak iskoristimo da napravimo jedan katalog zakona koje bismo trebali promijeniti kako kada bi se ne daj Bože u budućnosti ponovo dogodila kataklizma mogli reagirati bez ikakvog problema. Jer jako podržavam vaše razmišljanje vezano na mogućnosti zlouporaba. Nažalost hrvatski zakoni se zloupotrjebljavaju. I oni koji žele izbjeći zakonske obveze odnosno oni koji žele zloupotrijebiti za vlastitu korist hrvatske zakone su u tome nevjerojatno domišljati. I zato i ovdje postoji opasnost. A da je tome tako podsjećam sve nas kolegice i kolege da u najtežim trenucima kada su ljudi spašavali samo živu glavu bez ičega, bez ijedne jedine vrećice da su se pojavili pljačkaši, da su se pojavili oni koji su imali hrabrosti, nevjerojatnu ludost i nevjerojatnu pokvarenost da krenu pljačkati tuđu imovinu. Prema tome, ovdje se govori da će svako područje, za svako područje biti napravljeni programi u roku od 7 dana pa još onda 7 dana. Bilo bi dobro da te programe imamo uz ovaj zakon, da imamo jasno, dakle ključ ono što želim reći jest u tim programima, ključ će biti u tim programima, koliko će oni biti detaljni, koliko će oni biti zapravo upućeni i usmjerene onima kojima je to potrebno. Dakle, moramo i mislim da su ove primjedbe sasvim dobronamjerne isključiti bilo kakvu mogućnost, nažalost opet će se dogoditi da ljudi zloupotrjebljavaju odredbe ovoga zakona kojega i ja apsolutno podržavam. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Da kolegice Kosor, nažalost nakon svake tragedije pojavljuju se pljačkaši crnoburzijanci koji se bagate. No ono što je opasnije u ovakvim situacijama da mogućnost bez velike kontrole, nadzora se u te crnoburzijance pretvore i oni koji donose odluke i nekome dodjeljuju nešto od poslova o tome. Ja ne mogu i ne smijem sada dati izričitu tvrdnju jer nisam si uspio provjeriti taj podatak ali u ovom poslu je država angažirala jedno trgovačko društvo koje je imalo situaciju otprilike prije mjesec, dva dana kada je trebalo izvršiti inventuru novca dobivenog od države za zbrinute olupine auta na dva velika skladišta je dva, tri dana prije dolaska državne komisije izbio požar. I oni su ponovno navodno, ta ista firma zbrinjava i dobila je …/Govornik se ne rzaumije./… na tom poslu. Kada to povežem takve stvari, vidite o takvom nadzoru govorim. Oni su isto za mene crnoburzijanci. Poštovani zastupnik Goran Marić, replika. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Lesar, iskazali ste svojom raspravom želju za podržati ovakav zakon ali isto tako želju za boljim i provedivim zakonom. Dali ste nekoliko primjera koje su negativne i moraju se otkloniti ako se želi provesti ovakav zakon. Situacije katastrofa su kao što je ova zahtijevaju žurnu reakciju i žurne zakone ali nam ne dopuštaju donošenje loših zakona, neprovedivih zakona i koji derogiraju druge zakone. Ovim zakonom se mijenja 7 drugih zakona. I Zakona o državnom proračunu i Zakona o izvršenju proračuna, Zakon o komunalnoj djelatnosti, Zakon o PDV-u, Zakon o javnoj nabavi, financijski planovi Hrvatskih autocesta i sve …/Govornik se ne Bez obzira na žurnost moguće je izraditi zakon koji je provediv i koji će izbjeći sve neugodnosti pa i one o kojima ste vi naznačavali. Nedopustivo bi bilo da bilo tko zlorabi ovakvu tragediju jednog dijela hrvatskog naroda. A nije predviđeno ako se izbjegava postupak javne nabave. A u postupku javne nabave zakonom je predviđeno tko ne može sudjelovati u javnoj nabavi. Može se dogoditi da upravo sudjeluju u ovom oni kojima bi bilo zabranjeno u postupku javne nabave sudjelovati. E takvima je trebalo ovim zakonom isto tako onemogućiti. S pravom ste upozorili na zbrinjavanje leševa ali ne zanemarimo da se ovdje pojavljuju i lešinari. I nisu samo lešinari oni koji pljačkaju, lešinari su i oni koji zlorabe takvu poziciju. Možda su lešinari oni koji prodaju po većim cijenama …/Govornik se ne razumije./… materijal ako će prodavati ili koji ne idu sa minimalnom cijenom. Jer u ovakvoj situaciju se ne smije tako, možda će Zakon o javnoj nabavi se zlorabiti. Pitali ste

razumijem da mora se intervenirati sa iznimno žurnim postupkom, jer redovni postupak javne nabave u ovakvim slučajevima napravo svi se slažemo nije primjeren. I kada sam spomenuo izostanak dobrih odredbi o nadzoru upravo sam i o tome vodio računa da sada u ovom postupku dodjele poslova će moći sudjelovati i oni koji ne ispunjavaju niti jedan od uvjeta da sudjeluju u postupku javne nabave jer nema takve klauzule u ovom zakonu. Dakle, da, ne ide postupak javne nabave nego se odluka donosi ali u tom procesu su isključeni oni koji ne zadovoljavaju uvjete postupka javne nabave smo njih tamo isključili zbog toga što su već nešto napraviti da nisu imali te uvjete. Ali vrijeme je uvijek ograničeno pa ne mogu svaki prijedlog za govornicom puno objašnjavati. Ali to je sada dokaze, vidite da postojanje jednog stalnog zakona sa kompletnom regulativom bi otklonio prvo potrebe hitnih intervencija Sabora jer bi Vlada imala već takve ovlasti a drugo imali bi vremena da sve ove probleme koji sad se ukazuju dobro razmotrimo, dobro riješimo i smanjimo prostor lešina, lešinarenja i krađa koji nažalost uvijek dolaze nakon katastrofa. Hvala lijepo. Kolega Lesar, dvaput ste me citirali pa ste zapravo i moje ime spomenuli kada sam govorio o ovoj jami kod Posavskih Podgajaca gdje se zakapaju lešine i gdje nema pristupa ni stanovništvo, a ni mediji iako smo rekli da će to ići u spalionicu prema Zagrebu, Ivanić Gradu, gdje li postoji spalionica lešina. No ono na što ste me potakli na repliku je to da je šteta za onoga koji je stradao u Hrvatskoj Kostajnici ili pak u Brodsko-posavskoj županiji, kojemu su usjevi zbog zaobalnih voda potpuno uništeni i neće imati nikakve, dakle mora ponovo sijati, a nema ni one posebne mjere za dodjelu sjemena, gnojiva itd., nisu ga obuhvatile nego se isključivo odnosi. Naravno da sam ja za hitnu intervenciju i primjenu ovoga zakona potpuno ispravno, kako vjerujem da je i stav Vlade dakle da se hitno pomogne ovome području. Pa onda imamo Pleternicu i Gradac, pa u Sisačko-moslavačkoj županiji poplave od prije 3-4 mjeseca koje su bile katastrofalne i gdje je premijer rekao da ovdje ne živite ne bi bilo puno štete. Mislim te izjave su katastrofa. Ali kada bismo bismo još dodatni prijedlog vašoj raspravi, obuhvatili razmjere i štete od svih tih poplava, samo naziv poplava u svim tim krajevima i u Požeško-slavonskoj i u Brodsko-posavskoj, poglavito Vukovarsko-srijemskoj, Sisačko-moslavačkoj pa i Zagrebačkoj županiji, onda bismo vjerujem ispunili onih preko usta teško izrečenih 0,68% uvjeta od BDP-a Europske unije i sasvim sigurno mogli potražiti pomoć. I ako je Srbija iako nije član Europske unije već dobila milijardu eura, na osnovu čega, temeljem čega? 0,68 na osnovu čega? A mi eto možda ćemo tražiti reda radi. Od poplava ove godine, ja sam uvjeren iako još uvijek nisam u svim podacima, mi imamo štete veće od 0,68%, poplava u svim krajevima Kolega Grubišić, upravo o tome se radi. Ako je poljoprivrednik pretrpio štetu na svojim usjevima i jednu ili dvije sezone izgubio zbog toga, on mora imati isto pravo nadoknade štete bez obzira da li je poplava bila na 100 000 hektara, 10 000 hektara ili milijun hektara. Moramo mu dati isti status jer se radi o istoj šteti, istom uzroku i država isto mora se prema njemu odnositi na području Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske. replika. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Vi ste otvorili zapravo dvije zanimljive teme. Jedna koju niste tako nazvali, to je pitanje mafije u Hrvatskoj. Mafija je u Hrvatskoj kao i u svim drugim razvijenim državama Europe i svijeta ušla u cijeli niz legalnih poslova, tako je ušla i u Hrvatskoj i to vrlo dobro zna ministar i bolje zapravo od vas i od mene i tu nema nekih velikih dvojbi, imali mi o tome egzaktne podatke ili nemali. I naravno da se država bori i morat će se još više borit zapravo protiv tog organiziranog kriminala i to izvan politike, dakle mafije koja ulaže novac koji zarađuje na ilegalnim izvorima pretače ga u legalne poslove i to je u Hrvatskoj prisutno. A druga je stvar pitanje nejednakosti, dakle pitanje da li mi zapravo postupamo nejednako kad pomažemo jednima, a nismo prepoznali probleme drugih, dakle ovih poplava koje su se dogodile u područjima o kojima ste govorili vi i gospodin Grubišić, koje su bile manjih razmjera ali su se dogodile i u Požeško-slavonskoj županiji. Međutim, da li bi nedonošenjem ovog zakona ikome pomogli? Ne bi. Dakle hoću reći da bolje je pomoći i u ovoj mjeri sa ovakvim zakonom nego ne pomoći nikome i bolje nešto činiti nego ne činiti ništa. Prema tome, mi uvijek možemo naći neku razdjelnicu zašto još nekome nešto ne činimo. U svakom cenzusu se možemo pitati što se događa s onima koji su 5 kuna iza tog cenzusa pa nisu ušli u tu kategoriju i taj način razmišljanja možemo primjenjivat unedogled. Dakle hoću reći da zaista bolje nešto učiniti ili što kažu Kinezi spasi jednu dušu, spasio si cijeli svijet. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Kolega Đurović, mi ćemo zakon podržati, a naš prijedlog je bio da postoji stalan zakon kako bi se upravo izbjeglo da pomažemo samo jednom, a ne drugom. A u pravu ste, ja nisam spominjao mafiju. Mafija je izraz talijanskog jezika koji označava bandu i dakle umjesto mafije ja govorim da Hrvatska ima bande, a ne mafije. Hvala lijepa na hrvatskom jeziku. Poštovana zastupnica Nadica Jelaš, replika. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Lesar, Lesar, zaista je dobro što vaš klub podržava ovaj zakonski prijedlog, međutim ne vidim zašto toliko skepse u vašoj raspravi. Naime, naglašavali ste da od ovog zakona neće biti ništa dok Vlada ne donese programe za sanaciju. ponavljali ste nekoliko puta da je ključna riječ u ovome zakonu program. Pa naravno da je ključna riječ program i sanacija ove katastrofe radit će se po programima, a kako bi drugačije, stihijski. A već sada zapravo postavljate pitanje mogućnosti korupcije. Dakle Vlada će zaista raditi sanaciju ove katastrofe po programima saniranja posljedica i obnove po upravnim područjima na prijedlog tijela državne uprave, ali u suradnji, to je važno, u suradnji sa jedinicama lokalne i područne samouprave, dakle i s poduzećima s javnim ovlastima, dakle Hrvatskim cestama, Hrvatskim vodama itd. Dakle, ovo je jedna zaista dobra kombinacija državnih i lokalnih sudionika koja će osigurati da se sanacija provede na najbolji mogući način uvažavajući one prioritete koje državna uprava utvrdi zajedno sa lokalnim sredinama kao prioritetne. I da, saniranje posljedica poplave izvodit će se mimo propisanog postupka javne nabave jer javna nabava zaista u ovoj katastrofičnoj situaciji nema mjesta, ona nema smisla. Ali će se obnova, odnosno sanacija posljedica izvoditi izvoditi uz poštivanje svih načela iz osnivačkih ugovora EU. Rekoh da Vlada ovim zakonom je tražila i dobit će velike ovlasti. U redu, samo sam na to upozorio, uopće nisam bio skeptičan. Predlagao sam da imamo stalan ovakav zakon. Valjda ćete se složiti da bi to bilo dobro, a ne da moramo intervenirati. Međutim, da na terenu ima problema i nesnalaženja ne samo zbog toga što tek sad ovako zakon donosimo i različitih kriterija. Evo vam primjer koji je došao. Starica 80 godina smješten, 88 zbrinuta privremeno u privremeni dom za starije nemoćne osobe. Živjela je u Gunji sa sinom invalidom koji ima svoju djecu, kuća za rušenje. I država ju je smjestila u privatni dom, zbrinula privremeno, o.k. Ne znam gdje joj je sin invalid sa djecom. Ali što je privatni dom napravio? Pronašao je drugog sina te majke koji živi u Sv. Nedelji i zatražio da vlasniku privatnog doma gdje je država smjestila ovu staricu plati mjesečno 3000 kuna. sad, upozoravamo. Takve stvari, vidite koje su se već počele događati. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po Klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske i poštovani zastupnik Damir Rimac. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, mjesec dana 17.5. je probijen nasip u Rajevom selu i u Račinovcima. Mjesec dana je prošlo od velike kataklizme ili kako je Vlada Republike Hrvatske 20.5. proglasila katastrofe u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Od tada do danas u tih mjesec dana napravilo se puno toga, iako možda unesrećenim mještanima općine Gunja, općine Drenovci to možda i ne izgleda tako. Stoga s ovog mjesta ih molim za strpljenje i molim ih za razumijevanje jer Vlada Republike Hrvatske kao najmjerodavnije tijelo radi odgovorno svoj posao. S druge strane ljudski postupci svakoga od nas razlikuju nas od onih drugih, stoga ću ja iskoristiti priliku da s ovoga mjesta izrazim i sućut obiteljima koji su izgubili svoje najbližnje u nedavnim poplavama na području općine Drenovci i općine Gunja. Mislim da je to moja i ljudska i moralna, ali i politička obaveza. Dakle, proizvođači kada govorimo o poljoprivrednoj proizvodnji bilo je puno rasprava ali evo gle čuda više nikoga nema u sabornici tko se referirao na poljoprivrednu proizvodnju pa sam dužan reći da su proizvođači iz Gunje jučer bili u službenom posjetu kod predsjednika Republike dr. Ive Josipovića gdje su ga upoznali sa problematikom i da sam osobno u svakodnevnom kontaktu s njima i kao agronom, ali i kao predsjednik Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda jer s tim ljudima treba razgovarati, te ljude treba saslušati. Neki put i slušanje je bolje od lijepe riječi koja možda nije ostvariva. Naravno da svatko od nas kao državni dužnosnik, saborski zastupnik ili član Vlade mora biti na dispoziciji svakom čovjeku sa tog terena jer oni ne znaju kome da se obrate. Zaista vlada na terenu određena kakofonija i određena zbunjenost, ali to se rješava. Najveći problem je, moram s ovog mjesta podsjetiti bio kad određeni broj starog domaćinstva nije htio napustiti svoje kuće, svoja ognjišta i rekao je da će ostati tamo. Tada je uslijedio problem i za Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i za Hrvatsku vojsku koji su morali te ljude evakuirati suviše kasno. Dakle, opsegom, intenzitetom, nepredvidljivošću i neočekivanošću ugroženo je zdravlje i život većeg broja ljudi ali i imovine, da o okolišu i ne govorimo, nakon probijanja nasipa u Račinovcima i Rajevom Selu. Moram reći da sam imao više sreće nego pameti, jer sam 17.5. skupa sa voditeljem Uprave Hrvatskih šuma u Vinkovcima obišao teren i bili smo na nasipu u Račinovcima i kada smo sišli s njega pola sata iza toga nasip je probijen. Dakle, situacija je bila krajnje ozbiljna u tom trenutku i za sve ovo vrijeme što se događalo iza toga. Dakle, iako je Vlada donijela 20.5. odluku o proglašenju katastrofe za područje Vukovarsko-srijemske županije i nakon toga donijela niz mjera o kojima su moji prethodnici puno toga rekli ja ću se referirati samo na odluku o mjeri pomoći stanovništva pogođenom poplavom u vezi izdavanja osobnih dokumenata. Zatim odluku o dodjeli robne pomoći i robnih zaliha za opskrbu i zbrinjavanje stanovništva, i odluku otpisa dijela zakupnine naknade za dugogodišnji zakup, naknade za ribnjake i naknade za koncesiju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Da, Vlada je donijela odluku o oslobađanju tih zakupa i dala preporuku jedinicama regionalne i lokalne samouprave da isto te odluke donesu. Nažalost, Vukovarsko-srijemska županija još nije donijela takvu odluku, nadam se da hoće. I unatoč svim ovim mjerama nije bilo dostatno da se stanje na terenu normalizira. I iz tog razloga se ide u hitno donošenje posebnog zakona jer su se zapravo ukazale sve potrebite mjere i radnje da se to i napravi. Zašto? Radi uspostave normalnog života i obavljanja gospodarskih, obrazovnih i svih onih inih mjera i radnja koje zapravo čine jedan život normalnim. Bio on u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske, sjeverozapadnom dijelu Hrvatske ili negdje dalje. Normalizacija života očekuje se da će biti u roku godine dana. Daj Bože da to bude tako jer stanje na terenu je iznimno teško. kolegu gradonačelnika iz Županje koji je isto bio na terenu kao i ja, vjerojatno će potvrditi ove riječi, onaj tko nije bio na terenu mislim da nema moralno pravo raspravljati za ovom govornicom ili iz svojih saborskih klupa, kritički se osvrtati na ovaj zakon. Afirmativno da, ali kritički ne. Gospodo kolege trebali ste obući čizme, otići u blato i vidjeti kako ti ljudi žive. Zašto hitni postupak? Jer će odmah po usvajanju ovog zakona Vlada Republike Hrvatske donijeti Program obnove i saniranja posljedica u svakom dijelu RH koji je oštećen na prijedlog kako je već ranije rečeno Središnjeg tijela državne uprave jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. E sad nekoliko riječi i o posebnim mjerama odnosno odredbama unutar zakona jer nisam čuo da su se prethodnici referirali na taj dio. Dakle, zaštita zdravlja ljudi, ta mjera omogućava kako je i kolega Lesar rekao veće ovlasti Vladi, ministru zdravlja za brže djelovanje. Zašto? Zbog eventualnih i mogućih epidemija koje mogu nastati uslijed velikih i visokih vanjskih temperatura. Osobno sam sudjelovao u donaciji Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a rehidracijskih kitova za djecu i odrasle i izrazio sam nadu da se oni nikad neće morati upotrijebiti. Jer ukoliko se upotrijebe nastupit će stanje epidemije što neće biti dobro za nikoga u Vukovarsko-srijemskoj županiji jer će se pooštriti bio sigurnosne mjere, bio sigurnosni kriteriji a to naravno ne dovodi ka normalizaciji svakodnevnog života nego ga recimo to tako pogoršava. Obnova zgrada je ovim zakonom definirana i za zgrade javne namjene i za gospodarske zgrade ali i za stambene zgrade uz napomenu da će obnova uslijediti i za nezakonite objekte koji su oštećeni ili uništeni u poplavi, a za čije je ozakonjenje podnesen zahtjev u roku. Držim da je to jasna definicija i da je to jasna mjera koja ljudima na terenu može pomoći. Odredba koja se tiče mjere privremenog smještaja stradalnika za vrijeme obnove u stambenim zgradama putem Ministarstva socijalne politike i mladih sukladno raspoloživim kapacitetima kako je to navedeno u prijedlogu zakona smatram da je vrlo važna, reći ću i iz kojih razloga. Dakle, osobno sam sudjelovao u razgovorima i pregovorima da se hostel u vlasništvu Borova kao državne tvrtke napuni, odnosno da se izmjeste stradalnici. Znate iz kojih razloga? U Cerni, konkretno u športskoj dvorani gdje su smješteni prognanici, nazovimo ih tako, ljudi koje je zadesila poplava, vrlo je s ljudske strane necivilizirano da na podu leže starije osobe 70 i više godina. Njima je trebalo omogućiti jedan adekvatan smještaj sa adekvatnim higijenskim potrebama. Dakle, da imaju i svoju sobu i svoj krevet ali i sanitarni čvor na korištenje. Naravno da je to izazvalo određene i turbulencije u Ferijalnom savezu koji je imao namjeru biti vlasnik tog hostela, ali u ovom slučaju lista prioriteta je nalagala da civilizacijski postupak mora biti zbrinuti te ljude. Vrlo važno je naglasiti da uklanjanje oštećenih zgrada, sanaciju terena, izgradnju novih zgrada trebaju raditi domaće domicilne tvrtke, poglavito iz Vukovarsko-srijemske županije jer će na taj način doći do jačanja gospodarstva na tome području. Naravno da to treba biti prioritet. Obnova cesta, javnih i nerazvrstanih, zakonom je predviđena da se radi od strane Hrvatskih autocesta, odnosno Hrvatski cesta pardon i da se provodi kroz operativne i tehničke elemente postupka sukladno programu Vlade RH koji će biti usvojen i donesen nakon usvajanja ovog zakona. Nitko u svojoj raspravi nije spomenuo deponiranje mulja i glomaznog otpada koje je pod nadzorom Ministarstva zaštite okoliša i prirode a Državna uprava za upravljanje državnom imovinom osigurava lokacije za deponiranje takvoga mulja. Za napomenuti je da je od 3.06., toliko o neučinkovitosti Vlade RH, od 3.06. uspostavljen sustav gospodarenja otpadom na području Vukovarsko-srijemske županije u dijelovima koji su poplavljeni i da je on u funkciji. Uspostavljena su reciklažna dvorišta u Rajevom Selu, Gunji, Drenovcima i Vrbanji, da je do danas odvezeno oko 2700 kamiona sa 36 kubika različitog otpada a da je u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurano 50 milijuna kuna za sanaciju terena od dakle nagomilanog glomaznog otpada, elektroničkog, električnog i metalnog otpada. Sve ono što je bilo poplavljeno. Nemojte zaboraviti da je u pojedinim kućama voda bila i preko 3 metra. Dakle, sve ove mjere i radnje služe kako bi se u prvobitno stanje vratilo sve ono što se može vratiti i kako bi se ljudima osigurao normalan život. Vezano uz poljoprivredu kao bitnu odrednicu ovog zakona, naravno da se i u ovome dijelu dane veće ovlasti ministru poljoprivrede jer u slučaju pojave, dakle ono o čemu smo govorili, većim nalazištima uginulih domaćih životinja da ministar poljoprivrede može promptno djelovati. Mjere deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije koje se provode na terenu, provode se, ali držim sa stručne strane da će biti neučinkovite ukoliko se takve mjere i radnje neiskomuniciraju i neiskordiniraju sa kolegama iz Srbije i Bosne i Hercegovine, jer aviozaprašivanje u Županji neće biti dostatno, niti u Vinkovcima, niti u Otoku ukoliko, jer komarac može strujom vjetra, ružom vjetra doletiti pedesetak kilometara. Dakle, ta akcija bi morala biti koordinirana. Dakle, ono s čime smo se susretali u razgovorima na terenu sa ljudima, to je pitanje presijavanja poljoprivrednih površina, odgovor je, moj osobni sa stručnog aspekta bio da ne rade u korist svoje štete jer podološke analize tla još nisu bile napravljene. Dakle, ovdje prvenstveno ne mislim na povećanu količinu mikroorganizama u tlu koja će definitivno postojati, nego na eventualnu mogućnost teških metala jer je u Gunji bilo odlagalište otpada. Iznimno važnim držim stavku koja se odnosi na Hrvatske branitelje da će Hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i članovima uže obitelji umrlog pripadnika Hrvatskog ratnog vojnog invalida biti omogućeno odgađanje otplate stambenog kredita do 31.12.2015. godine, nastale troškove prema poslovnoj banci u vezi reguliranja određenih bankovnih obveza snosi Ministarstvo branitelja. Također, vrlo bitna odredba zakona je da se udrugama Hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji omogućava prenamjena financijskih sredstava koje su dobili do iznosa od 50% za sanaciju, odnosno za rješavanje stambenog prostora. Također, odredbe koje se tiču znanosti, obrazovanja, dakle da učenici u osnovnim školama imaju besplatne obroke ili da studenti imaju pravo upisa u jesenjem roku. Klub SDP-a je predložio i određen broj amandmana, dakle koji se odnose na obnovu vodnih građevina jer to zakonom nije bilo predviđeno, prvenstveno na odredbe koje se odnose na Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti prirode i Zakon o zaštiti okoliša. I možda na samome kraju, jer vidim da mi vrijeme lagano ističe, treba naglasiti, kolega Šuker i ja smo vodili uvjetno rečeno polemiku putem klupa, ova sredstva o kojima smo govorili, neće biti samo sredstva državnog proračuna. Dakle, tu se radi i o izvan proračunskim korisnicima kao što su Hrvatske ceste, Hrvatske vode, donacije, europski fondovi itd. kao i naravno određena oslobađanja od plaćanja obaveza. Kolega Kajin je imao dobro inicijativu vezano za formiranje fonda i akumulaciju financijskih sredstava do 500 milijuna kuna, o tome treba razmisliti. I kolega Šuker, na kraju moram reći, moj župan, vidim da ste mi dobacivali i vaš potpredsjednik stranke, ako se netko naslikavao to je bio on u slavonskim cipelama i u odjelu, dok sam ja u blatnjavim čizmama obilazio teren, Hvala. Privedite kraju. **Rimac, Damir (SDP)** Dakle, predsjednik stranke koji je vrlo vješto koristio prohadezeovsku lokalnu televiziju i na taj način gradio svoju nekakvu karijeru na

građana Republike Hrvatske koji su pogođeni poplavama na području Vukovarsko-srijemske županije. Hvala lijepo. među ostalim ste spominjali evo u svojoj raspravi i ovaj rok od godinu dana, dakle koji je označen rok u kojem će zapravo vrijediti odredbe ovoga zakona. Mislim da bismo trebali razmisliti još upravo vezano za taj rok, još o jednoj mogućnosti. Naime, nisam sigurna s obzirom na obim posla, na goleme probleme s kojima će se suočavati svi oni koji će u konačnici izlazit na teren itd. da će da će sav posao biti moguće obaviti u roku od godine dana budući da naravno poslije ljeta dolazi jesen, pa onda i zima, jedan dio radova sasvim sigurno se neće moći obavljati u tom razdoblju. A iz duha zakona zapravo proizlazi da on prestaje važiti onda kad sve posljedice budu sanirane. Tako da možda bismo mogli razmisliti da zakon će živjeti, da će zakon vrijediti do završetka saniranja posljedica katastrofe a najduže, a najduže u roku 2 godine. Jer mi se to čini sasvim realnim, jer naravno dolazi, i realno je postaviti pitanje što ako istekne godina dana a poslovi ne budu bili obavljeni, možemo onda produžavat zakon itd. ali mislim da treba vodeći računa naravno o žurnosti postupka, o žurnosti provedbi zakona, jer svi ljudi o kojima ste i vi govorili žele samo jedno, a to je vratiti se kući i nastaviti normalan život. Kolegice Kosor, činjenica je da sam se u svom referatu osvrnuo na godinu dana trajanja zakona, ali sam isto tako rekao da će zakon, zakon svojim odredbama omogućava Hrvatskim ratnim vojnim invalidima i braniteljima prolongiranje roka do 31.12.2015. godine. Naravno, dakle ako ste pažljivo slušali, napomenuo sam kamo sreće bit ćemo jako zadovoljni ako zaista u godinu dana sve se to napravi, ali u nekakvim normalnim okvirima uvijek je dobro postaviti jedan jasna, jasno precizan rok to je 31.12.2014. godine. U slučaju potreba naravno da će se on prolongirati, naravno da će se on prolongirati. Ali dajmo, pustimo, vidite i sami da ne možemo kontrolirati vremenske uvjete, do prije dva dana temperatura 35 stupnjeva, ponovno imamo, ono što iz ove rasprave treba izaći kao jedan zaključak. To sam u nekoliko navrata rekao. Klima se mijenja. Mi moram revidirati svoje načine razmišljanja i više pažnje posvećivati preventivi, a manje kurativi jer ovo sve što radimo je kurativna metoda. Dakle, mi djelujemo … Kolega Kolega Lucić je govorio o nasipima. Da, ali to je trebalo riješiti prije 10 ili 15 godina, ne sada. To je opet kurativna metoda. Dakle, podržavam vašu raspravu u smislu da ukoliko se sanacija terena i sanacija objekata objekata ne napravi zacrtanom roku, da idemo na izmjenu i dopunu zakona da se određena, vremenski period naravno produži za nekakvo razumno razdoblje. Hvala. Hvala lijepa. Kolega Rimac, kazali ste da nitko nema moralno pravo raspravljati o ovom zakonu tko nije obuo čizme i gazio po poplavljenim područjima. Mislim da ste malo pretjerali u isključivosti. Ja sam za zakon, ali vi sada tražite od mene, oduzimate mi pravo govoriti o zakonu i dati sugestije da taj zakon bude bolji. Vi ne dopuštate ovom vašom izjavom da se zakon kaže da može biti bolji. Primjerice, da se uopće ne raspravlja o tome je li bolji rok godinu dana ili da zakon traje do 31.12.2015. godine. Da se o tome ne raspravlja. Ja mislim da je bolje do 31.12.2015., ali uzimam i druge argumente. Je li bolje da u zakonu ne stoji uopće kolika su sredstva predviđena ili da ima procjena? Ja mislim da bi bilo bolje da ima procjena sredstava, a u ovom zakonu nema. Ali vi tražite da se pozovem na priziv savjesti i da uopće o njemu ne govorim jer nisam bio u čizmama, ali bez obzira što cijenim svakoga tko je bio u čizmama i pomagao na bilo koji način, za kvalitetan zakon, za dobar zakon je važnije uključiti mozak nego obuti čizme. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Kolega Marić, mislim da imate problema sa sluhom. Ja nisam rekao da nemate pravo raspravljati, nego sam rekao da svi koji nisu bili na terenu ne bi trebali kritički se osvrtati na prijedlog ovog zakona, završen citati. S druge strane u svojoj raspravi ste ponovo spomenuli zlouporabu od strane pojedinca pa tako i mene. Gledajte, kolega Marić, HDZ je zlouporabio povjerenje građana i pokrao državu, tako da mislim da baš vi niste … da moralizirate meni ili Vladi o tome što je dobro, a što ne. Kolege, molim vas. Raspravljamo o jednom ozbiljnom zakonu i ispravljanju, odnosno pomoći ljudima koji su stradali, nemojmo unositi ovakve, na ovaj način raspravljati. Kolega Ivan Šuker, replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Rimac, nakon vaše rasprave su i točno razmišljam da odustajem od replike jer mislim da nas sve skupa treba biti sram nakon ovakvih rasprava prema ljudima koji su stradali. Ako vi smatrate, ako netko predloži da neke stvari treba popraviti da bi bilo operativnije i da o tome razgovaramo, da to ne smije napraviti, vi se nažalost ispolitizirali ovu … uz puno poštovanje što ste bili cijelo vrijeme na terenu, to je logična stvar. Ali kada je bila poplava u Velikoj Gorici, ja vas nisam vidio, tamo su bili neki drugi koji su na tom terenu. Prema tome, mislim da je to nebitno i vaše licitiranje ja, ja, ja, ja nije dobro. To naprosto nije dobro jer ti ljudi koji su stradali ne zaslužuju takvu raspravu. Moramo pokazati … poštovanja prema njima. Pustimo mi politička prepucavanja, bit će i prostora i vremena za politička prepucavanja i optuživanja, ali ajmo donesti zakon koji će biti primjenjiv, ajmo donesti zakon koji će omogućiti da praktički bageri i svi ostali koji trebaju raditi već mogu biti u srijedu popodne na teretnu. Dakle, to je smisao ove rasprave i smisao nekakvih intervencija. Vi ste meni citirali članak 46. Zakona o proračunu, međutim imate jedan zakon koji vam definira kako se taj proračun izvršava, a to je Zakon o izvršenju državnog proračuna i dragi kolega unutra nemate mogućnost preraspodjele, to je bilo do kraja 2011., 2012. to se maknulo iz proračuna jer po vašoj logici u Zakonu o izvršenju proračuna ne bi trebalo biti ni zaduženja ni ništa jer to je definirano zakonom. Ali Zakon o izvršenju proračuna definira mnoge stvari i moje intervencije su išle isključivo zbog toga da eliminiramo sve one mufljaroše i ostale koji na tragediji ovih jadnih ljudi u Slavoniji žele nešto zaraditi i ništa drugo. I naprosto nije dobro o ovakvim stvarima politizirati. Pa dajmo, pokažimo barem malo duha koji je pokazao hrvatski narod u tim … trenucima, pa dajmo i mi političari se izdignimo iznad toga i budimo barem malo na … razini, ja vas lijepo molim. Uz puno poštovanja što ste bili na terenu… **Zgrebec, Kolega Šuker, s vama je uvijek zadovoljstvo raspravljati i ovako formalno i neformalno. Naravno da ovakve stvari ne treba politizirati i da je politikantsko raspravljanje za svaku osudu ma s koje strane bilo. Dakle, ne sjećam se da je ijedan prethodnik izrazio empatiju s tim ljudima, izrazio razumijevanje, zamolio ih za strpljenje, a kamoli da je izrazio s ljudske strane sućut kao što je netko za ovom govornicom napravio. Dakle, podržavam vas u tome, nemojmo politizirati, raspravljamo argumentirano i pokušajmo simulirati što se može dogoditi u budućnosti. Dakle, pogledajte tešku promjenu klimatskih zbivanja u ovoj regiji, dakle apeliram i kao političar i kao stručnjak i kao čovjek, na kraju krajeva, i na kolege iz HDZ-a i na kolege iz pozicije da zbijemo redove i da svojim znanjem i svojim iskustvom pokušamo dati što kvalitetniji, što bolji doprinos razvoju bilo kojeg zakona. Dakle, vaše primjedbe, ja nisam financijer, vi jeste, vaše primjedbe da je nešto moguće, a da nešto nije moguće, dakle u Zakonu o proračunu, člankom 46. jeste, a Zakon o izvršenju proračuna nije. Dakle, to je kolizija koju treba riješiti. Hvala vam lijepo. U ime kluba Jadranke Kosor i HGS-a, kolegica Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine potpredsjedniče hrvatske Vlade sa suradnikom, kolegice i kolege. Zakon kolege. Zakon koji zaista ima puno dobrih namjera, važan zakon koji je pred nama i mislim da na kraju rasprave neće biti nikoga tko ga neće podržati, međutim ja apeliram da sve primjedbe koje su zaista dobronamjerne kako zakon koji je nužan čija je hitnost nužna i u ovome trenutku ne bi ne samo doživio kritike u javnosti nego ne bi u nekim odredbama možda pao pa možda i na Ustavnome sudu ako bi se netko usudio podnijeti zahtjev za ocjenom ustavnosti nekih dijelova ovoga zakona. Dakle, nužno je da ovdje raspravljamo potpuno otvoreno i da damo potporu svima onima koji su do sada sudjelovali u saniranju šteta odnosno u pomaganju ljudima. Najvažnije je bilo pomoći ljudima, najvažnije je ljudima bilo pružiti utočište ali i nadu i sasvim sigurno da se dogodila neviđena strahota, da su ljudi koji su od kojih je većina užasno teško stradala u Domovinskom ratu, sada ih je u potpunosti uništila poplava odnosno katastrofa, mnogi su u potpunosti stradali, izgubili apsolutno sve. Neki dan sam gledala jednog gospodina na jednoj od naših televizija koji je rekao nešto što me je posebno dotaknulo, a to je da je izgubio i njegova obitelj da su izgubili i uspomene. Dakle sve što su imali sva sjećanja na rođenja, rođenja, na rođendane, na svadbe, cijelu povijest obitelji i sve uspomene su apsolutno i u potpunosti uništenje, odnijela ih je mutna i prljava voda. I zato mislim da je uredu kada podsjećamo da ova rasprava mora biti prije svega dostojanstvena, vjerojatno mnogi od tih ljudi gledaju. Logično je da ne vjeruju nikome i to se često puta ovih dana čuje, dakle ne vjeruju Vladi, ne vjeruju državi, ne vjeruju nama, ne vjeruju apsolutno nikome, ne vjeruje da je moguća obnova, ne vjeruju da će se vratiti i to je nešto što je normalno u svim situacijama kada su ljudi po ogromnim stresom. I zato razumijem kolege u Vladi i ja sam mislim da sam kvalificirana za ovu raspravu jer sam često puta i kao potpredsjednica i ministrica i predsjednica Vlade i kao zastupnica obuvala čizme i odlazila na vodom ugrožena područja od Međimurja, Velike Gorice evo do Slavonije znam i često sama osobno doživljavala i uvrede i prezir, što je logično i što je normalno. Ljudi koji su izgubili sve ne vjeruju nikome. I zato moramo pokazati u ovoj raspravi da želimo pomoći, ona mora biti konstruktivna apsolutno bez ikakvog politikantstva i zakon treba provesti brzo, učinkovito, zakon mora imati posljedica, a glavna posljedica mora biti povratak kućama. kućama. To je jedino što ljude zanima. Ja mislim da je Vlada dobro reagirala što je organizirala i sjednicu u Županji, što je organiziran stožer. Ja mislim da je dobro da ministri obilaze područje, da sami barem ponekom riječju utjehe pruže jamstvo da će sve ono što država mora osigurati zaista i osigurati. I Vlada je naravno u nepovoljnoj situaciji, što god napravila naići će i to je uvijek bilo tako i to je i danas, naići će na kritike. Međutim budući da se Vlada odlučila, što mislim je jako dobro, na poseban zakon koji treba rješavati probleme probleme ugroženih građana onda moramo učiniti sve da to bude zakon koji će stajati na čvrstim i stabilnim nogama i koji će odgovoriti na pitanje koji su mnogi kolege danas postavljali. Što je zakon? zakon se obraća građanima i građankama, zakon se radi i gradi za konkretne žive ljude. Naravno da je pitanje i opravdano i u ovoj raspravi, dakle radi se za žive ljude koji su teško stradali u Vukovarsko-srijemskoj županiji. A što je sa drugima? I to je legalno i legitimno pitanje koje će sasvim sigurno nas kao zastupnike pitati svi oni koji su izgubili imovinu u poplavama i u Brodsko-posavskoj i u drugim županijama. Ali podupirem da ovo bude, znači to moramo otvarati, to moramo rješavati u nekim drugim prilikama i kroz druge zakone. Međutim podržavam da ovo bude zakon za one koji su u ovom trenutku u najbezizlaznijoj situaciju. Dobro bi bilo i ja podsjećam na to da su se u zakonu da su se u zakonu precizirala sredstva koja će biti makar u nekom okvirnom obliku koja će biti potrebna da bi se zakon proveo, dakle ne samo da bi se štete sanirale nego da bi se zakon koji je pred nama zaista i proveo. Jer će provedba ovog zakona zapravo se provlačiti kroz najmanje dva proračuna, dakle ovaj aktualni 2014.i kroz proračun 2015.godine. Oko rokova, već sam to malo prije spominjala u jednoj replici, dakle zakon će živjeti godinu dana, međutim u nekim odredbama zakona već se spominjalo vezano za potporu što apsolutno pozdravljam, hrvatskim braniteljima određen je rok do kraja prosinca 2015.godine, dakle i u tom smislu imamo određeni disbalans. Spominjani često članak 4., ja ću još jednom ponoviti, da naravno problem ovoga članka ostaje i dalje u tome što je Zakonom o proračunu predviđena ta preraspodjela moguća do 5%, ovdje se kaže da je moguće i više. I dalje tvrdim voljela bih čuti mišljenje Odbora za zakonodavstvo odnosno predsjednice Odbora za zakonodavstvo. vjerujem da je prošlo i predlažem gospodine potpredsjedniče Vlade da nas o tome izvijestite kakvo je stajalište Ureda za zakonodavstvo Vlade RH koji mora dati mišljenje na svaki zakon koji Vlada prihvaća. dobronamjerno, dobronamjerna primjedba, radi se o svojevrsnom presedanu. Ponavljam i nikako ne bi bilo dobro da zakon koji u sebi ugrađuje toliko dobrih namjera i toliko dobrih želja i toliko naravno dobrih prijedloga da ima probleme u provedbi zbog toga što je neusklađen sa drugim zakonima i u konačnici sa Ustavom Republike Hrvatske. Ustav evo ovdje u članku 91. kaže: "Hrvatski sabor donosi državni proračun većinom glasova svih zastupnika. I u zakonu čija primjena traži financijska sredstva moraju se predvidjeti njihovi izbori.". To kaže Ustav Republike Hrvatske. Jer se tu naravno otvaraju i neću ponavljati, nastojati ću ne ponavljati ono što su već prethodnici iznosili otvorena pitanja vezana i uz javnu nabavu, oslobađanje od PDV-a. Dakle nekoliko zakona na kojih se zapravo ovaj zakon referira i na koji se logično naslanja. sada ono što bih posebno istaknula jer mislim da o tome do sada baš nije bilo riječi jest povratno djelovanje nekih članaka ovih zakona, znači 40., 46., 50., 51., 52. i 53. vezano za članak 90. Ustava koji kaže: "Iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje.". Dakle, to je u skladu sa ustavom jer se radi o zaista posebnim razlozima ili uvjetima. različito se formulira u kojem razdoblju vrijedi, odnosno za koje razdoblje vrijedi određena odredba odnosno povratno djelovanje. Recimo u članku 40. do okončanja provedbe mjera, dakle odnosi se na kamate koje ne teku. Zatim u članku 41. godinu dana po završetku sanacije neće se naplaćivati naknada za vode. Pa onda opet 52. ne teku kamate itd.. Dakle, i uspoređujem sa člankom vezan za hrvatske branitelje. Samo čas da potražim taj članak, da kažem točno o kojem se članku radi. Stranica 20., dakle radi se o članku 60., dakle "Hrvatskim ratnim vojnim invalidima odgađa se do 31. prosinca 2015. otplata stambenog kredita i glavnice i kamata.". Dakle, tu se jasno i precizno definira rok. Predlažem da do kraja rasprave zaista zajedničkim snagama konstatiramo što bi tu i na koji način trebala učiniti da se ove nedoumice o kojima govorimo isprave jer ovo mora biti kristalno čist zakon koji će se jasno odnosno precizno bez zadrške moći provesti. Ako budemo donijeli zakon koji nije provediv u svim dijelovima onda opet nažalost nećemo napraviti ništa. Dakako da treba i logično je da u ovoj raspravi i to ističemo treba doznati što je moguće prije koji su bili razlozi pucanja nasipa, to je nešto što nužno ide uz ovu raspravu kako bismo spriječili da zamislite sve ovo što će se učiniti i sve ovo što će se obnoviti ogromnim sredstvima državnoga proračuna, dakle poreznih obveznika jedanput opet na isti način ne strada. To bi bilo apsolutno više od katastrofe. I jednako se slažem sa stajalištima koja smo već čuli oko članka 38. on je zapravo dame i gospodo, kolegice i kolege neprovediv jer govori o oslobađanju poreza na dodanu vrijednost za sredstva za dodjelu bespovratnih potpora koja će se osigurati u državnom proračunu odnosno putem donacija i drugih izvora. Dakle, uz sve ove primjedbe koje sam nastojala preletjeti da previše ne ponavljam što je već do sada bilo iznijeto mislim da svakako treba pojačati odredbe zakona vezane za nadzor. Dakle nadzor se artikulira u zapravo samo jednom stavku, nužno je potrebno da taj nadzor pojačamo. I dakako da zaista zakon koji će brzo stupiti na snagu prate svi programi i prate do sekunde u rokovima koji su predviđeni u zakonu. Znači i predlaganja u Vladi ali i provedbe odnosno terenu. Gospodine potpredsjedniče Vlade evo uz želju da nastavite jednakim tempom i da zaista prihvatite sve ove primjedbe koje su bile ja mislim više nego dobronamjerne do sada u cijeloj toj raspravi želim svima koji su stradali u ovoj katastrofi da ih ne ostavi nada, da vjeruju i u odredbe zakona koje ćemo donijeti ali da se što prije vrate i da dok su daleko od svojih domova čuvaju zdravlje. A svima koji su izgubili a bilo je i takvih nažalost i najmilije u ovoj katastrofi ja izražavam duboku sućut. izražavam zaista suglasnost sa svim onim što ste izrekli ali neke rečenice i neke misli ću ipak replicirati. dobili smo još obećanje od premijera kada je obilazio gotovo u početku ove katastrofe poplavljeno područje da ćemo doznati i razloge pucanja novog nasipa u Rajevom Selu još uvijek o tome nemamo izvješća niti imamo izvješća Hrvatskih voda koje bi, ili inspekcija koje bi bile Hoće li to

ono što ste zaista emotivno rekli da su ljudi izgubili uspomene i ona izjava koju smo iznijeli na televiziji mene je također ponukala da kažem da sam gledao u početku te u početku te katastrofe jedno dijete koje je bilo smješteno u Cerni u školskoj sportskoj dvorani koje je reklo jedva čekam vratiti se svojoj kući i zagrliti svoga Medu. Dakle zaista nemamo razloga da danas vodimo žestoku raspravu, poglavito stranački ostrašćenu, negoli upravo temeljem te dvije izjave koje ste vi rekli i koje sam je iznio sada. Ovaj zakon za koji će biti klub HDSSB-a uz ona ona zapažanja da treba promijeniti i zakonsku regulativu općenito u svezi ovakvih katastrofa koje se mogu događati i nadalje, da ne govorimo o potresima itd. koji mogu koji mogu dovesti do velikih katastrofa. Dakle podržati ovakav zakonski prijedlog i uklopiti ga kasnije u zakonsku regulativu koja će riješiti i ostale elementarne nepogode, odnosno katastrofe koje se ne daj Bože mogu dogoditi u Hrvatskoj.

Slažem se s vama kolega Grubišiću. Mislim da sam shvatila i onu zapravo glavnu poruku koju želite reći, a o kojem sam ja neizravno ili izravno govorila, a to je da iz ove katastrofe, iz ovog užasa koji se dogodio, o kojima ja mislim da mnogi do kraja nisu ni svjesni razmjera, da moramo izvući neke pouke. Ako se to dogodi bit će dobro, dakle mi bismo morali donijeti neki propis tako objedinjen koji bi odmah mogao početi funkcionirati u trenucima kataklizme o kojoj danas raspravljamo. I slažem se i to je moje stajališta, što prije doznati uzroke pucanja nasipa. O tome kao što smo izviješteni radi na tome jedno povjerenstvo, čini mi se vrlo stručno. Bitno je to ne samo da bismo znali tko je kriv, ako je netko kriv pojedinačno i tko će odgovarati ako netko mora odgovarati, nego zbog toga da se nešto slično ne bi ponovilo. Mi možemo obnoviti nasip i izgraditi novi i zamislite da se nešto slično ponovi. Prema tome, sad ova obnova koja će krenuti i sve će se sanirati to mora biti zauvijek. Dakle mi moramo biti sigurni da će to biti zauvijek. A što se tiče dvorana, spomenuli ste jednu u Cerni čini mi se, vjerojatno i vas svi ti prizori iz dvorana, ljudi koji su apsolutno bez ičega, ponavljam često i bez ijedne vrećice, koji nisu uspjeli ni dokumente spasiti, su podsjećali na ratna vremena, na najstrašnija ratna vremena '91., '92. godine kad smo nažalost prognanike koji su morali bježat sa svojih ognjišta zbrinjavali i u dvoranama i u hotelima. Dakle Hrvatska je pokazala da zna reagirati, ne samo srcem nego i organizacijom, ali sad se traži nešto više, a o tome odlučujemo mi u Hrvatskom saboru. Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjednice. Uvažena gospođo Kosor, naše su rasprave danas više-manje u istom smjeru, a to je da ovaj zakon počne što prije djelovati na katastrofom pogođenim područjima, a da Hrvatski sabor sadržaj je pred nama, naša je dužnost da sadržaj u formu zakonsku stavimo, a to je da ga uskladimo sa Ustavom i svaku dobronamjernu kritiku u ovom prijedlogu zakona danas treba shvatiti upravo tako, dobronamjerno, da konačno s obzirom da se radi o višoj sili, o katastrofi koja je podesila ljude ni krive ni dužne, postoji još kritičnih točaka u Hrvatskoj. Nažalost i slažem se sa vama da treba učiniti sve da izvršimo procjene za budućnost koje su to krizne točke i ključne u Hrvatskoj da se ne bi to ponovo dogodilo jer nesreća je nesreća. Nažalost, radi se o nesreći hrvatskog naroda i nema tu nikakve dileme da treba što prije djelovati. Ja se zalažem za to da naše rasprave budu takve da svaki onaj koji je dao svoj doprinos pomoći, nije bitno ako je od srca netko išao tamo i bio tamo izravno i onaj koji je telefonom zvao možda iz Dubrovnika, dao koju kunu koliko su mogli ljudi te sve jedinstvo naroda u teškom trenutku. To treba poštovati, treba poštovati one koji ni ne znaju gdje je Gunja, gdje je Rajevo Selo, a imaju srce za taj narod, to su ljudi pomogli i to sve treba poštovati. A mi moramo pronaći novac, a novaca nemamo. Zalažem se da idemo na rebalans proračuna, ako treba i deficit 500 milijuna kuna, ali da izravno pomognemo stradalom hrvatskom narodu. To su slike koje mi ne možemo nažalost razumjeti. To razumiju najbolje oni koji su pogođeni, kao i rane od Domovinskog rata, kao i rane od obiteljskih tragedija. To može razumjeti samo onaj kojemu je teško, a nama je zadaća da ovu formu stavimo u sadržaj i pomognemo što prije. Hvala. **Zgrebec, Dragica Poštovani kolega Salapiću, ja čak ne mislim da sve ove primjedbe koje se iznose da bi se mogle svrstati u kategoriju kritika nego su one zaista primjedbe dobronamjerne i iz iskustva svatko od nas koji je do sada govorimo ima neko iskustvo ili u donošenju zakona ili u provedbi zakona. Mislim da se radi o iskustvu i na ovaj zakon treba gledati zapravo kao na nasip, dakle mora biti tako čvrst da ga ništa ne smije i ne može probiti. Dakle zakon ništa ne bi smjelo probiti u njegovoj provedbi i u njegovoj realizaciji jer je logično da i ovu raspravu prate ljudi na koje se zakon odnosi i da sigurna sam nažalost, kao što sam slušala zajedno s vama sve ove dane izjave mnogih ljudi koji su teško nastradali, zaista ostali bez igdje ičega, koji nam ne vjeruju. Dakle ne vjeruju da je moguće i da će zaista država to sve napraviti. Zbog toga je važno da to bude zakon koji će omogućiti da država koja ima dobru namjeru, Vlada ima dobru namjeru da to zaista do kraja, do posljednjeg slova i realizira, što će značiti do posljednje cigle, do posljednje kuće, do posljednje ceste, do posljednje rupe i naravno u konačnici do nasipa. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani ministre, potpredsjedniče hrvatske Vlade sa suradnicima, uvažene zastupnice i zastupnici. Prije samog prelaska na izlaganje Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije zastupnicima bih izneo neke statističke podatke vezane za županjsku Posavinu. Područja županjske Posavine, pogotovo sela i općine istočnog dijela županjske Posavine već su i prije u elementarnoj nepogodi bili ugroženi s manjim natalitetom, ekonomskom krizom, velikom nezaposlenošću, iseljavanjem mladih i drugim problemima koji su prisutni i u cijeloj Hrvatskoj. Pa tako po popisu stanovništva iz 2001. godine Gunja je imala 5033 stanovnika, 2011. 3752 stanovnika. Drenovci 3049 2001., 2011. 1946 stanovnika. Posavski Podgajci 2001. godine 1568 stanovnika, 2011. 1255. Rađenovci Rađenovci 2001. godine imali su 982 stanovnika, 2011. 700 stanovnika. Rajevo Selo 2001. godine imali su 1407 stanovnika da bi 2011. imali 987 stanovnika. Da ne nabrajam sad ostala mjesta koja su djelomično poplavljena. Vidljivo je da je između 2001. godine, 2011. godine došlo do smanjenja 20% stanovništva na tom području koje je pogođeno izuzetno poplavama. Sada će se ti trendovi, ta smanjenja stanovništva u istočnom dijelu županjske Posavine još više nastaviti. 50% stanovništva je starije od 40 godina. Otprilike 2 i pol tisuće domaćinstava, 3 i pol To se prvenstveno odnosi na Gunju, Račinovce, Rajevo Selo, dio Posavskim Podgajaca, dio Đurića i dio Strošinaca. 2684 kuće su bile pod djelovanjem voda i nekih 900 gospodarsko-pomoćnih objekata. Pod vodom je također bilo 7854 ha zemljišta. Očekuje se da će biti potrebno zbrinuti negdje otprilike 100 tisuća kubika otpada iz poplavljenih kuća i objekata. Do sada je zbrinuto negdje otprilike jedna trećina. Gore navedeni podaci daju težinu i potrebu donošenja ovakvog zakona. Sam zakon u načelu HDZ će podržati, jer ima dobrih zakonskih prijedloga a i nedostataka na koje ću pokušati ukazati. Iako je vrijeme katastrofe na neki način iza nas i već je pristupljeno saniranju šteta koje su nastale, moram napomenuti da za par prijedloga koji su navedeni u zakonu već je vrijeme primjene prošlo. Situacija na poplavljenim područjima je svakim danom vidljivo bolja, iako smo još daleko od dobrog. Sama cestovna infrastruktura nije toliko oštećena i što se tiče obnova cesta mislim da su zakonom predviđena dobra rješenja. Također, člankom 32. privremeni smještaj stradalnika za vrijeme obnove stambenih zgrada predviđeno je dobro rješenje, ali mislim da bi uz ažurnije vođenje državne imovine bolje se primjenjivalo. Po članku 33. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode promptno je djelovalo i stvarno je napravljen veliki posao prilikom zbrinjavanja otpada i sanacije terena. Također ima još tih zakonskih rješenja koje su dobro primjenjive u ovakvim kriznim situacijama. Međutim, ima par zakonskih rješenja za koje predlagatelj zakona nije predvidio dobra rješenja. Pa na primjer u članku 37. poduzetništvo i obrt nadležno ministarstvo može subjektima malog gospodarstva dodijeliti bespovratne potpore u skladu sa programom iz članka 2. ovog zakona. Smatram da ne bi trebalo otvoriti mogućnost ministarstvu da nešto može, jer postoji mogućnost subjektivnog dodjeljivanja bespovratne potpore i smatram da ovaj članak ima dobru namjeru ali bi bilo potrebno izbrisati riječ može. Članak 41. poljoprivreda. Ministarstvo poljoprivrede nadležno za poslove koje po zakonu mora obaviti velikim dijelom su obavljeni - sanacija terena, spašavanje životinja, zbrinjavanje kućnih ljubimaca, zbrinjavanje uginulih životinja. No međutim, u članku 41. stavak 1. predviđena dezinsekcija komaraca taj dio postaje jako loš i nekvalitetno obavljen i ovim putem apeliram na Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravlja da ulože maksimalne napore u rješavanju ovog jako velikog problema. Pored štete koje su nastale od vode ovo je možemo slobodno reći druga elementarna nepogoda koja ugrožava opstanak ljudi, životinja kao i divljači u šumama. Predlažem da se obvezno stavi u zakon dezinsekcija aviotretiranjem komaraca, jer to je jedina uspješna mjera, odnosno način da se suzbiju komarci. Ovdje je bilo priče da nije tretirano u Bosni i Hercegovini, Srbiji komarcima. U Bosni je sigurno, to sam vidio, a u Srbiji ne znam. Članak 47. rad i mirovinski sustav. Predlažem da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava predvidi mogućnost zapošljavanja što većeg broja nezaposlenih osoba županjske Posavine, a ne samo sa poplavljenih područja indirektno pogođeni poplavama. Vlada je za područje Vukovarsko-srijemske županije proglasila katastrofu. Za dio županije proglašena je elementarna nepogoda neposredno prije katastrofe zbog obilnih kiša. Najveće posljedice katastrofe pretrpila su poplavljena područja, zatim djelomično poplavljena područja i na koncu i ostala područja. Područja direktno naslonjena na rijeku Savu uspjeli su se obraniti uz pomoć nekih institucija i njima hvala, a ponajviše vlastitim snagama brzo se organizirajući upotrijebivši sve da bi obranili i sačuvali živote i imovinu. Bez poduzimanja gore navedenog i čekajući danas bi i to područje bilo poplavljeno, imovina uništena, a stanovništvo raseljeno. Istovremeno, zbog same obrane pretrpili smo štetu na javnim i privatnim površinama, objektima koji su bili potrebni za obranu od poplave. Smatramo da bi tu štetu trebalo sanirati i to mjerom omogućavanja javnih radova uz financiranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u cijelosti, a ne sufinanciranje 50% kao što je u cijeloj Hrvatskoj koja nije pogođena katastrofom. Smatramo ovu mjeru za ove jedinice lokalne samouprave koje nisu poplavljene prioritetnom i potrebitnom. Predlažem da se ista uvrsti u zakon. Angažiranje većeg broja ljudi nastale štete bi bile prije sanirane, a ljudi bi se prije mogli vratiti svojim kućama. Zakon načelno ima takvih nedostataka u pitanju obnavljanja stambenih zgrada i može se istumačiti da omogućava neobnavljanje, odnosno …/Govornik se ne razumije./… oštećenja, odnosno neisplatu novčane naknade umjesto popravaka. Time su pojedine kategorije građana koji su vlasnici nekretnina na poplavljenim područjima obuhvaćeni katastrofom stavljeni u neravnopravni položaj, odnosno sami će morati snositi posljedice poplave i katastrofe pri popravcima ili izgradnji svojih stambenih zgrada. Kako ti građani svojim činjenjem ili ne činjenjem nisu izazvali poplave i katastrofu ne smiju po ustavnim, zakonskim a i moralnim načelima društva ni trpjeti posljedice obnavljanja ili izgradnje stambenih objekata na svoj trošak. U prijedlogu zakona definicija stambene zgrade obrazložena je člankom 12. stavak 4. prijedloga zakona. Pod stambenom zgradom podrazumijeva se zgrada u kojoj je u vrijeme nastanka katastrofe iz članka ovog zakona stanovao njezin vlasnik odnosno srodnik vlasnika ili u kojoj je vlasnik odnosno srodnik vlasnika imao prijavljeno prebivalište i boravište. Pod pojmom stambene zgrade razumijevaju se i pomoćne i gospodarske zgrade koje su u funkciji stambene zgrade. Navedeni pojam iznimno je važan jer on utvrđuje ukupni obuhvat mjera obnove stambenih zgrada koje su oštećene ili uništene poplavom. Ukoliko bi se prihvatila navedena definicija prijedloga zakona moralo bi se svim građanima sa poplavljenih područja objasniti da navedeni prijedlog zakona ne obuhvaća odnosno da se po prijedlogu zakona neće popravljati, neće isplaćivati novčana sredstva umjesto popravaka odnosno neće obnoviti zgrade koje nisu sigurne za boravak i umjesto njih istovremeno izgraditi nove zgrade i to u sljedećim slučajevima: Pod 1. stambene zgrade u kojima nitko ne živi odnosno u kojima vlasnik nema prijavljeno prebivalište i boravište. Ovdje se radi većinom o naslijeđenoj imovini koja se povremeno obilazi i održava. Za tu imovinu plaćaju se sve obveze kao što plaćaju i drugi mještani koji u tim mjestima žive imaju prijavljeno prebivalište i boravište. Pod 2. stambene zgrade u kojima žive podstanari a vlasnici te zgrade u toj zgradi nema prijavljeno prebivalište i boravište. Za te zgrade također se plaćaju obveze. Na taj način ti vlasnici nekretnina stavljeni su u neravnopravan položaj u odnosu na druge vlasnike nekretnina i time su direktno povrijeđene ustavne odredbe o jednakosti građana. Činjenica življenja u određenoj zgradi odnosno činjenica prijavljenog prebivališta ili boravišta ne može biti jača od prava na izbor mjesta života i rada i jamstva na imovinu. I pod 3. imamo jedan slučaj jednako tako nezakonito izgrađene zgrade javne namjene, gospodarske zgrade i stambene zgrade za čije ozakonjenje nije podnesen zahtjev u roku posebnim propisanim zakonom i neće se obnavljati po ovom zakonu. Pojedini građani, a njih na ovom području nije malo, zbog nemogućnosti bilo kakvog zaposlenja i opće neimaštine nisu imali novca niti su podnijeli zahtjev za ozakonjenje stambene zgrade u kojoj žive. Po općim pravilima o naknadi štete nema razlike da li je zgrada zakonita ili nezakonita i da za njeno ozakonjenje nije podnesen zahtjev u roku propisanim posebnim zakonom. Opća pravila o naknadi šteti moraju biti temelj i ovom zakonu i jasna poruka da Hrvatska nastoji biti pravna država. Ovim prijedlogom zakona ta poruka nije poslana. Također, u članku 18. prijedloga zakona predloženo je da se obnova zgrada provodi uz suglasnost njihovih vlasnika, odnosno posjednika ako vlasnik nije dostupan ili se ne može utvrditi. Osim uklanjanja zgrada, izgradnja novih koja je dopuštena samo uz suglasnost vlasnika. Navedeni prijedlog zakona dopušta da suglasnost da zakoniti pa čak i nezakoniti posjednik što se nikako ne može dopustiti odnosno ne može se dozvoliti da posjednik odlučuje umjesto vlasnika što je i ustavno neprihvatljivo. Neprihvatljivo je i da posjednik može odlučiti o isplati novčanih sredstava umjesto popravaka, a da za to vlasnik ne zna odnosno da se s tim nije suglasio. Također, predložio bih da se u zakon uvrsti prijedlog da nastave troškove prilikom poduzimanja aktivnosti pripreme i spašavanja i saniranja šteta nastalih poplava nadomjeste se odnosno osiguraju se sredstva za rješavanje financijskih problema odnosno nastalih obveza jer općine, gradovi, županije nemaju tih sredstava. s obzirom na ograničeno važenje i primjenu zakona predložio bih da se ubaci članak gdje bi po završetku radova i sanacije šteta odnosno prestanka primjene zakona izvještaj o urađenom došao u Hrvatski sabor. Također bih prenio poruku ljudi sa terena da ih jednostavno ne zaboravimo i predložio bih da poduzmemo sve što je u našoj moći da bi ljudi s područja koji su pogođeni poplavom i koji su raseljeni mogli se što prije vratiti svojim domovima i nastaviti svoje redovne aktivnosti te na neki način predložio bih da se donesu neka uputstva gdje bi se njima omogućila omogućila informacija kako bi došli do svojih prava, mogućnosti korištenja fondova sredstava. Jer ti ljudi su raseljeni, dolaze dnevno možda jedanput u svoje objekte i jednostavno nemaju vremena čitati zakone, a mi smo ipak tu da im pomognemo i jednostavno nemojmo ih zaboraviti. A mislim da bi ove prijedloge barem trebalo razmotriti. Hvala. **Rimac, Damir (SDP)** Kolega Miličević, vi ste se opet dotakli komaraca. Dakle, samo malo pojašnjenje. Dakle, svjestan sam da je u Bosni tretirano ali ne u isto vrijeme kad i u RH. Dakle, Dakle, iznimno je važno da se tretiranje radi optimalnih rezultata napravi i u Srbiji i u Bosni i u Hrvatskoj u istom vremenskom odmaku. Vezano za vaše vaše referiranje na javne radove moram reći da će ukupno preko javnih radova na području Vukovarsko-srijemske županije koja je u dijelovima koji su pogođeni poplavama biti uposleno preko 1000 nezaposlenih osoba. Drugi je problem koji se javlja na terenu da li ti ljudi imaju dobre namjere raditi ili samo koriste blagonaklonost države i odmah odlaze na bolovanje jer javljaju se i takvi slučajevi. A vezano za vaš evo citat da se mora učiniti sve u svojoj moći da bi se ljudima koji su na terenu dali određena uputstva za korištenje određenih fondova itd., moramo jasno i glasno reći da šteta neće biti tolika da se mogu koristiti sredstva iz Fonda solidarnosti EU. Dakle, ona će biti znatno manja nego 255 milijuna eura, što je dobro u ovome slučaju. Ali bih iskoristio mogućnost i naglasio da se može napraviti, odnosno treba razmotriti mogućnost prijave po kriteriju regionalne katastrofe, a tu mogućnost možemo iskoristiti ukoliko je šteta veća od 0,5% regionalnog BDP-a, dakle šteta će biti veća najvjerojatnije od pola posto BDP-a Vukovarsko-srijemske županije ali isto tako možemo iskoristiti i mogućnost prijave po kriteriju susjedne zemlje prvenstveno u suradnji sa Republikom Srbijom, a koliko mi je poznato Ministarstvo vanjskih poslova radi na tome dijelu. Isto tako vrlo bitno je radi objektivnog informiranja javnosti reći da postoje i sredstva iz strukturnih fondova gdje su financijske zalihe puno veće nego u fondu solidarnosti, ali da je moguće iskoristiti sredstva iz kreditne linije Europske investicijske banke. Hvala vam. **Miličević, Davor (HDZ)** Pa uvaženi zastupniče, kao što ste vi rekli da smo mi s terena, i ja s terena dolazim, stvarno komarci su stvarno jedna velika pošast i mi jednostavno nemamo mogućnosti sami si taj problem riješiti. Bilo je pokušaja koji jednostavno nisu dobro završeni. Ovo je čisto moj apel, zamolba, prijedlog da se probaju naći sredstva da se komarci riješe, ne samo u Županji, i na neki način na područjima koja nisu doživjeli poplavu, a kod njih je to još više izraženo, i još im usporava povratak domovima. Što se tiče javnih radova također jedna dobra mjera koju smo mi svi očekivali na tom području gdje je kronična nezaposlenost i u Hrvatskoj, to znamo, ali realno smo mi očekivali da ćemo dobiti javne radove, i realno smo bili spremni otići na poplavljena područja i pomoći tim ljudima da se što prije usele u svoje domove. Sa ovim brojem koji je sad prisutan mislim da će to biti jako teško. Prijedlog je išao ka time, i neka je tako napravljeno, javni radovi su krenuli, to je određenom broju ljudi prvi prihod nakon poplave, i to je dobra stvar. Prijedlog je išao samo ka time da se mi uključimo u pomaganje na neki način, a rješavamo dvije dobre stvari, a indirektno i područja koja nisu poplavljena imaju neke štete pa smo htjeli putem javnih radova sanirati.

krug od 15 općina koje imaju, dakle prvih 15 općina ili najnižih po stopi razvijenosti u Republici Hrvatskoj, Dakle, Drenovci i Gunja su među 15, Kistanje je broj jedan, tako da znamo. I taj smo popis vidjeli. Dakle, te dvije općine, a i Vukovarsko-srijemska županija po svom fiskalnom kapacitetu, BDP-u i svemu ostalome nema dovoljno sredstva ili pak mogućnosti da se suoči pa čak ni sa pošasti najezde ili najezdom komaraca. Pa i Brodsko-posavska županija, i Grad Slavonski Brod, i općine u Brodsko-posavskoj županiji dakle imaju tu, ajde da kažem tu pošast komaraca od kojih se ne može ni raditi ni živjeti. Vidjeli smo i snimke i sve ostale iz krajeva, iz Drenovaca, iz Gunje i govorilo se o tome da će, vi kažete da je 1000 nezaposlenih će biti zaposleno na poslovima obnove, sanacije terena itd. Ja se sjećam i izjave ministra koji je također dolazio u Drenovce i Gunju, i neću govoriti ime ministra da ne podijam ovdje kargu, da će biti zaposleno između 4 i 5 tisuća Jer zaista, više ljudi će više učiniti i bit će brže završena obnova, i brže će se ljudi vratiti kući i zato se također zalažem kao i vi. Tako da, što se tiče ovih postotaka 5% BDP-a Vukovarsko-srijemske županije ili 0,68% državnog BDP-a, mislim da, ne znam kojim je načinom dala Srbiji milijardu eura pomoći, na osnovu čega, koji je to propis bio i koji fond je to bio, fond solidarnosti ili ne znam ni ja što a da Hrvatska ne može računati valjda ni na jedan euro te pomoć. iako je članica Europske unije. **Zgrebec, Pa sve ste dobro detektirali, i sve ste to dobro rekli. Nije samo problem komaraca izražen u Vukovarsko-srijemskoj županiji, on se naslanja, ma možemo reći uz cijelu Savu mislim da bi trebali tražiti pomoć od Vlade, jer ako država ne pomogne, jer fiskalni kapaciteti općina, gradova Slavonije, da kažem cijele nisu u mogućnosti da taj problem riješe, koji je stvarno velik. Ja mogu o tome pričati, ali to treba doživit. Također, ste dobro rekli da Gunja, Drenovci su vjerojatno među prvih 15 po ružnom da kažem, su zauzeli na tabeli svoje mjesto. ja ću samo reći jedan primjer i zato sam i tražio da se uključe što više ljudi u javne radove. Najveći broj korisnika socijalne pomoći su u općini, pored Gunje tu pripada općina Rajevo Selo, Račinovci. Znači tu je najveći dio korisnika socijalne pomoći i često puta ljudi razmišljaju zašto bi ja išao u javne radove ako imam socijalnu pomoć. Oni su otišli van svojih mjesta, da li će se vratiti to je sada pitanje. Iz tog razloga na obećanje ministara koji su obećavali veliki broj radnih mjesta u javnim radovima, a to nama puno znači, iz tih razloga dao sam prijedlog da se pokuša iznaći mogućnost da se uključi što više odnosno sad ovaj broj ljudi i još više ljudi u javne radove. U ime Kluba zastupnik HDSSB-a kolega Josip Salapić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, ovo je jedan zakon o kojem nažalost danas moramo govoriti u Hrvatskom saboru. Nitko nije mogao spriječiti utjecaj prirode, više sile ali i Božja je volja što se kome od nas može dogoditi danas, šta može sutra, a šta će biti u buduće. Ovo je ljudska tragedija koju kao takvu treba razumjeti i prije svega osobno ispred svog kluba i stranke izražavam sućut onima koji su izgubili svoje najmilije u ovoj velikoj tragediji a isto tako dajem punu potporu ljudima da se što prije vrate u svoje kuće, u svoje domove. Jer nažalost koliko god bilo veliko srce i dobra volja više nikad nećemo moći vratiti stanje baš onakvo kakvo je bilo, ljudske uspomene, na obitelji i živote, i na neke kutke njihovih kuća koje su izgubili u ovoj strašnoj poplavi nažalost nećemo moći vratiti, ali možemo vratiti ono, a to je veliko zajedništvo i hrvatsko srce koje treba biti u svakom trenutku sa svim ljudima u Hrvatskoj koji nažalost ovako što dožive. Vama gradonačelniče Županje, a i gospodinu Rimcu, koji ste izravno tamo kao i kolege zastupnici u Saboru bili, dali sve od sebe, iskreno se i zahvaljujem, a i za očekivati je da ljudi koji tamo žive, ali obnašaju visoke državne dužnosti daju maksimum za doprinos za pomoć svojim ljudima i svojim građanima, obiteljima i svima onima koji su stradali u ovoj velikoj katastrofi. Ono što je najvažnije, a to je da što prije osiguramo da život počne teći … danas trenutku može reći normalno. Izražavamo sumnju da će biti dovoljno godinu dana, daj Bože da tako to bude, međutim već sada treba predvidjeti mogućnost da će to trajati i duže od godinu dana pa treba i zakon staviti u formu da se nažalost obnova neće moći tako brzo izvršiti s obzirom na sve probleme o kojima ste i vi govorili, gradonačelniče, a i s obzirom na situaciju i stanje koje treba snimiti. Zalažemo se za to da se što prije izvrši procjena štete i da je u zakonu trebalo biti otprilike, imamo dovoljno stručnjaka, dovoljno mogućnosti da s obzirom na područje o kojemu se radi može izvršiti procjenu. Ono za što se zalažemo u klubu HDSSB-a da se ove konstruktivne rasprave, dobre namjere koje su izražene oko ovoga zakona koji ima plemenitu namjeru, a to je da ga što prije uskladimo sa ostalim ostalim zakonima, sa Ustavom RH i da ako treba idemo u rebalans kada je u pitanju ovaj zakon i ovaj problem da može već sutra se početi u skladu sa zakonom pomagati ljudima. Ono što oni od nas očekuju, mi ne možemo danas ovdje više, a najvažnije je da se ljudi ne zaborave i da što prije Sabor i Vlada poduzmu ono sve što je obećano. To će biti za sada dovoljno, bitno je procijeniti što se događa sa ljudima danas s obzirom na uvjete u kojima žive, a raseljeni su iz svojih područja. Bitno je gospodine ministre da stanje sigurnosti, stanje imovine ljudi koji teško dolaze do svojih kuća, da bude na najvišem stupnju sigurnosti. i sredstava i … u policiji, imamo i u Hrvatskoj vojsci, ne smije se dozvoliti da s obzirom na režim ulazaka u Gunju i na ostala poplavljena područja, bilo tko se bavi kriminalnim radnjama na štetu onih koji su već teško pogođeni ovom velikom katastrofom. Mi danas, poštovane kolegice i kolege, a i svi oni koji prate Hrvatski sabor, ne trebamo govoriti kao političari o tome tko je bio tamo ili nije bio, za očekivati je da predsjednik Vlade, da ministri, da predstavnici Sabora, da ljudi koji su lokalni dužnosnici, načelnici, gradonačelnici budu na prvoj crti pomoći svojim ljudima, a od nas svih, od dužnosnika RH koji svako na svom području može i treba dati doprinos, naša je to zadaća i naša dužnost da se u skladu sa ovlastima Hrvatskog sabora što prije poduzmu koraci da se ljudima pomaže. I ponovit ću ono što je najvažnije u ovome, ne smijemo zaboraviti, danas je stanje ovakvo kakvo je, sutra će biti drugačije, ali uvijek će biti teško na tome području. Zalažemo se za to da se izvrši procjena stanja, nadzora i sigurnosti, kako je uopće došlo do pucanja ovoga nasipa i da se na cijelom području RH i ugroženim područjima što se može procijeniti naprave maksimalne procjene i izvidi da se ovo više nikada ne ponovi. Isto tako, s obzirom da će se graditi kuće koje će biti drugačije od onih koje su do sada bile jer očigledno je, ponovit ću ono što sam rekao na početku, nećemo moći baš vratiti stanje u onakvo kakvo je bilo, nažalost. Trebamo učiniti sve da se procjena stanja sigurnosti kod gradnja novih kuća ne dovede u pitanje da se ne daj Bože ponovo dogodi ovakva katastrofa. oko današnjih rasprava i politizacije određenih problema, mislim da je … vrijeme u Hrvatskoj s obzirom da se ovo što se dogodilo u Gunji, Rajevom selu i drugim područjima i županijama dogodilo, nije moglo procijeniti. Da jednom pokažemo razum i zajedništvo, da jednom shvatimo da svatko svoju dužnost treba obnašati pošteno i da su ljudi koji su išli tamo to trebali ići od srca, ali i od dužnosti koje rade. Isto tako treba cijeniti svakoga tko je u svojoj sirotinji i svom teškom stanju u životu dao i barem jednu kunu za pomoć poplavljenim područjima. To je nešto što se treba cijeniti. I Hrvatski sabor je dao onoliko koliko je mogao i mi zastupnici odvojili smo od svojih plaća koliko smo mogli, ako treba još, učiniti ćemo još jer nažalost što god napravite nije dovoljno jer je dubina rane i katastrofe koja je pogodila naš narod velika i nitko danas s ove strane ne može razumjeti konkretno što se događa u Gunji kad padne noć, što će biti ovih dana koji su pred nama. Ono što možemo

kada je katastrofa Vukovara bila poslije rata obnova, kada je na Vlaku mira i slobode u Vukovaru tražio od svih županija da svaka obnovi po neki važan, vitalni, infrastrukturalni objekt u Vukovaru, ne znam da li baš sve, svaka županiju svoju obvezu koju je pokojni predsjednik dao ispunila, ali kažem, nemojmo pustiti nikada zaboravu hrvatski narod, dajmo sve od sebe i sjetimo se povijesti, na povijesti učimo, a na budućnosti je da spriječimo. površinom mala zemlja, imamo dovoljno kapaciteta, nadam se da ćemo se izvući iz krize, da ćemo omogućiti sprječavanje ovakvih nesreća i da će hrvatski narod shvatiti da nismo mi samo danas jedni uz druge nego da to trebamo biti uvijek. kažem još jednom, žao nam je, dajemo sućut svima koji su stradali, a pozivamo Hrvatsku Vladu, Hrvatski sabor da ovaj sadržaj zakona što prije stavi u formu da se ljudima pomogne i da im pružimo ruku, ne u ovoj godini dana koliko će trajati ovaj zakon, nego onoliko koliko je potrebno da im se život koliko toliko vrati u normalnu. Hvala lijepo. Hvala kolega. Boro Grubišić, replika. ne trebamo puno ni, možda, ajde ne mogu zabraniti nikome javiti se za riječ, ali jasno da je već iz ovih rasprava razmjerno da smo mi svi ovdje, bez obzira na klubove oporbene ili pak klub opozicije, svi smo za ovaj zakon kako bismo građanima Cvelferije, građanima Gunje, Račinovaca, Rajeva sela, Podgajaca, Đurića, Drenovaca, Vrbanje, Strošinaca što prije pomogli. ono što ipak moram istaći da evo, vi ste spomenuli dva imena ovdje koja su obilazili, bilo ih je još, neću ovdje govoriti kojih, ali npr. kada je evo, premijer dolazio u u Podgajce ili u Županju onaj krizni stožer. Nismo vidjeli da je postojalo ne jedinstvo nego jedan sklop da se i gospodin župan vukovarsko-srijemski pojavi zajedno s njim. Dakle to jedinstvo se trebalo iskazati i ranije ali ajde greške ćemo popravljati, zakon usvojimo i da što prije ove ljude koji su stradali u ovoj kataklizmi ili katastrofi kako god hoćete, vratimo u njihove domove i obnovimo i zapravo ujedno i njihove živote. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjednice. Kolega Grubišić pomenuo sam gradonačelnika Miličevića i kolegu Rimca zato što smo raspravljali u tom kontekstu, ljudi su bili na terenu izravno, bilo ih je još, ali ono što je za mene važnije to nije ova forma formalna jeli premijer u datom trenutku odmah baš došao tamo, što je rečeno, za mene je bitan sadržaj. Hoće li ovaj zakon sutra kada ga izglasamo biti odmah primjenjiv i hoće li se ljudi koji su stradali u velikoj katastrofi što prije vratiti svojim kućama. Ima li dovoljno sredstava u državnom proračunu RH da ih odmah plasiramo tamo, moramo li raditi rebalans državnog proračuna, trebamo li ići u deficit i hoćemo li ljudima vratiti volju u život. Jel kolektivna je depresija već bila prisutna prije ove velike katastrofe, već nam je teško, već su tamo ljudi nezaposleni, nema investicija, nema novca ljudi teško žive i još se dogodi ovo nažalost što se dogodilo. I šta god se kaže, kud god se ide možda je bolje da je što manje političara tamo išlo, bolje da je netko pomogao koliko je mogao kunu, 100, 200, 500 odavde ili od svojih kuća jer s obzirom koje je bilo i prije katastrofe ljudi su teško živjeli. Sada je još gore, čekaju da se što prije vrate doma, a kada dođu kući vide da je sve uništeno. Tu treba jednostavno pomoći ako treba odvajati koliko treba godina, pa svatko od nas koji radi u Hrvatskoj će se sažaliti nad tim ljudima koji trebaju što prije početi disati punim plućima i živjeti za svoju djecu i za svoje obitelji, davat ćemo koliko treba, ako nema državni proračun skupljat ćemo i dalje koliko treba, treba. to je ono što ja najvažnija riječ ili rečenica da ne padne u zaborav. U Vukovaru je danas teško nema radnih mjesta, a pomalo je u nekim trenucima pao u zaborav osim 18.11.kada svi tamo odu i onda se još desi politizacija slučaja. Tako ima još mjesta u Hrvatskoj koja su stradala kada se uvijek kod nas vrate na politiku tko je na vlasti, čiji je načelnik, tko je gradonačelnik. Vi ste spomenuli župana pa za mene je to sramotno, svi trebaju biti zajedno bez obzira to bio SDP ili HDZ ili HDSSB svi trebaj biti zajedno i ljudima više nije bitno koja je koja stranka nego tko je pošten, a tko nepošten to je najvažnije. Hvala lijepa. Kolega Salapiću vi malo po malo idealistički gledate na to zajedništvo. donošenja ovog zakona trebali imati onda smo ga trebali imati danas u Saboru, ja mislim da su danas. To je jedan od specifičnih zakona, trebali biti svi zastupnici ovdje u Hrvatskom saboru 151 je zastupnik je trebao danas, ne moraju svi govoriti ali to je isto tako stvarna potpora. Govorili ste o novcima koji ćemo mi kao zastupnici dati, ma zapravo su ti novci beznačajni ali je bitna poruka, beznačajni su s obzirom na potrebe. I spominjali ste druge zakone odnosno usklađivanje ovoga zakona s drugim zakonima, naravno ali je to trebalo biti istovremeno. Dakle ja mislim da smo trebali dobiti na klupe ovaj prijedlog zakona u hitnoj proceduri ali izmjenu i dopunu još nekoliko zakona na koje upozoravamo od Zakona o proračunu, izvršenju proračuna i vodnom gospodarstvu itd., dakle to je nešto što je trebalo biti paralelno napravljeno i onda bismo mogli biti sigurni da zaista kreće velika obnova. A što se tiče Vukovara spominjali ste govor predsjednika Tuđmana u Vukovaru nakon dolaska Vlaka mira, nažalost nisu svi oni koji su se obvezali i tada na tom svetom mjestu ispunili svoju obvezu kao što to biva. I zato je dobro upozoravati kroz ovaj zakon, kada su se vrata vlaka zatvorila i kada su krenuli natrag mnogi su Vukovar zaboravili Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Slažem se sa vama uvažena zastupnice Kosor. Pa nama je više nego ikada u Hrvatskoj potrebno zajedništvo. Taj idealizam o kojem sam možda optimistično govorio, jednostavno to govorim zbog onih koji vjeruju da se nešto mora promijeniti jer s obzirom na okruženje i što se sve događa. Ovo je nažalost ljudska tragedija, ali sudbina tih ljudi prije tragedije već je bila teška. Ima još puno krajeva Hrvatske koji su u velikoj opasnosti. Em nemaju ljudi radna mjesta, em teško žive i svaki potez i korak koji dolazi od politike ako će se svesti jel danas je tako to počelo neki su se vratili u Jugoslaviju, neki su pričali o sebi, neki su govorili ja, ja pa samo samo ja, neko je dao manje, neko je dao više. Ma nije uopće bitno koliko je tko dao, ja mislim da je svaka kuna bitna pa ona kapljica kada netko nema ništa pa dao je. bili smo na onim telefonima zajedno pa smo čuli odakle ljudi zovu i šta govore. Dakle sasvim iz suprotnih krajeva Hrvatske gdje nemaju pojma, ne znaju gdje je Gunja, gdje je Rajevo Selo što se događa i ne mogu procijeniti razinu te tragedije. Ja sam čuo tamo priču da je taman bila krizma u selu kada su ljudi bježali sa krizme, sa svećenicima i djeca sa stolova napustiti svoje kuće koje su za nekoliko trenutaka bile poplavljene, e to je tragedija. u politici, visokoj državnoj politici nemao u tom trenutku zajedništvo e to je onda zajedništvo. Nismo ga imali ni u Vukovaru prošle godine, nemamo ga ni danas oko ključnih pitanja pa čak ni ovdje, nećemo imati ni sutra kada budemo donosili rebalans proračuna zato što uvijek netko misli da je bitniji. Ako se ljudi ovdje obraćaju sa ja, a ne sa mi, ako nemamo ono mi to je danas samo prisutno u nogometu, bilo bi dobro da bude svagdje prisutno, bilo bi nam puno bolje. Od tih lamentiranja gluposti, od ljudi koji samo sebe vole, gledaju samo svoju priliku za neki budući mandat to je već svima dosta i svima muka. Bitno je tko šta radi, tko je stručan, sposoban, dobronamjeran. Kada budemo uspjeli vratiti ljudskost u politiku, kada budemo emociju stavili ljudsku u ovo što mi radimo onda će biti puno poštenije. Ovako što god kažeš ispadneš glup jer te svako sluša i iza leđa ti govori da radiš da si budala, da izvinite, a to nije pošteno. Ja se zalažem za idealizam i za poštenje. U ime Kluba zastupnika SDSS-a kolega Dragan Crnogorac. Dobar dan poštovana potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministrice, kolege i kolegice. Dozvolite da izrazim najdublje suosjećanje sa stradalima u ovoj katastrofi koja je pogodila stanovnike Vukovarsko-srijemske županije i da se zahvalim svima onima koji su pomogli u prvom redu građanima Republike Hrvatske bez obzira da li su oblačili čizme ili ne. Znam da su mnogi dali i ono, i onoga što su imali možda premalo ali u želji da pomognu drugima. Tu želim i da zahvalim i predstavnicima moje zajednice, Srbima, jer nisu gledali dal su neki ljudi nastradali, da nisu nastradali jel su različite nacionalnosti jel samo zato što je ova prirodna katastrofa zahvatila sve stanovnike. Klub SDSS-a podržati će ovaj prijedlog zakona iako evo kao što znamo 17.5. se desila ova prirodna katastrofa, kada kažem prirodna znači da je priroda napravila velike katastrofe. I evo 30 dana poslije toga priroda je i otklonila najveću prijetnju tj. vodu. Vodu koja se vratila u svoja korita i koja je u većoj mjeri nestala sa površina. Ono što bi nam bilo drago u klubu SDSS-a su dvije stvari. Prva stvar kao što je već i na klubu a koja je prije nas govorila da podržavaju ovaj zakon jest da smo kod donošenja ovoga zakona svi trebali biti pozicija. Dakle da nama u ovom trenutku ne treba opozicija, da smo kod izrade ovoga teksta prijedloga zakona svi trebali da učestvujemo možda evo na način da se klubovima dalo mišljenje prije rasprava i po odborima i da daju svoje prijedloge kako bi ovaj zakon bio kompletan ili možda neke stvari ne bi bile izostavljene i on bi bio jedan od savršenih savršenih primjera zajedničkog parlamentarizma, predstavnika hrvatskih građana u najvišem Domu, u Hrvatskom saboru. Druga stvar, zbog koje isto tako žalimo jeste da su ovim zakonom trebali biti kao što i naš Ustav govori dakle trebali biti obuhvaćeni svi. Nažalost ja se bojim a nadam se da takvi neće biti, da će svi biti i obuhvaćeni. Mnogo ljudi koji su nam se obratili su rekli recite da nije tako kako se na televiziji kaže. Mi smo se vratili i sami moramo iz svojih kuća, iz svojih domova da iznosimo trule stvari, komade namještaja i sve one druge stvari koje su ostale iza vode. Da, javne ceste, drugi javni objekti su očišćeni međutim, ovim ljudima nije nitko pomogao, njima je trebalo pomoći jer tu ima dosta i starih ljudi koji ne mogu da iznesu sve ono što je voda iza sebe ostavila. Ja ovom prilikom želim isto tako da im poručim da budu ustrajni i nažalost da sami uklone ono što moraju da uklone i da ostave pred cestom pa će onda ove službe da da odnesu to sve. Ovaj zakon vrijedi godinu dana. Mi mislimo da to treba biti drukčije. Mi mislimo da to treba biti ili do trajanja potrebe obnove svega onoga što je uništeno ili eventualno do proračuna za 2015. godinu. Ne da traje godinu dana nego da se na jedan ili na drugi način predvidi ili možda treći ako netko ima bolje rješenje, i mi smo i sa time suglasni. Kada sam govorio o istim mogućnostima ova poplava je zahvatila sve kao što znamo, međutim mi nažalost moramo ovdje da konstatiramo da u jednom dijelu gdje se ovdje govori o mjerama obnove zgrada koje se odnose dakle na obnovu postojećih stambenih zgrada i na kraju da ne citiram dalje odnosi se skroz do nezakonito izgrađenih zgrada za čije ozakonjenje podnesen zahtjev u roku propisan posebnim zakonom. Međutim, mi se pitamo a što je sa drugim objektima, što je sa drugim objektima za koje možda građani nisu podnijeli zahtjeve ali i oni su nastradali i poplavljeni, i oni su ljudi i oni su građani Republike Hrvatske? I njima treba pomoći, možda ih nema puno, možda nema nitko ali trebalo se ostaviti po nama i ta mogućnost. Nažalost ja bih rekao, ja bih volio, jer danas se ovdje govorilo da je trebao biti netko iz Ministarstva financija, ja bih volio da je s nama danas načelnik Gunje. Znam da je možda to pretjerano ali bih volio da je i on danas tu. Ovdje se danas spominje Vukovar. Iz prakse koju smo mi imali u Vukovaru mi znamo šta je i kakva je bila obnova u Vukovaru. Nažalost, mnogi su nezadovoljni. Nažalost, mnogima obnova do danas nije omogućila da se vrate u Vukovar. Ovdje se govori o građenju tipskih kuća, dakle tamo gdje komisije budu utvrdile da se kuće moraju ili stambeni objekti novi graditi, što ćemo, da li će ljudi prihvatiti ako su imali kuće od 200 kvadrata pa će sad dobit recimo tipsku kuću od 120 kvadrata. Da li će prihvatit da netko ili Nadzorni odbor prihvati obnovu koja po njima nije dobro napravljena, odnosno kuća nije dobro izgrađena. Možda ne bi bilo loše da se razmišljalo da se direktno, kao što ovdje u jednom dijelu stoji da će se provoditi isplata novčanih sredstava. Zašto se nije razmislilo da se svima isplate novčana sredstva pa bi vjerojatno ljudi sami kao što su i te kuće koje su napravili izveli te radove onako kako oni misle da je za njih najbolje, onako kako oni misle da je u onoj završenoj fazi kvalitetno urađeno, a ne, a bojim se toga da bude kao u Vukovaru, da dobiju ono s čim nisu zadovoljni ili ono gdje će poslije vjerojatno ulagati žalbu. Ja bih volio sigurno da je ova druga situacija kao što mi razmišljamo, a danas su ovdje mnogi naši kolege pozivali da će biti pljačke i da će biti lova u mutnom, da će netko pogotovo zbog ovih postupaka bez javne nabave, da će mnogi doći samo tu da bi zaradili pare. Mi se toga bojimo i ovo nam je da izađemo tim ljudima u susret, ako je to ikako moguće. U članku 32., a jedan kolega je govorio o tome, u svrhu ostvarivanja obaveza Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka državna tijela, javne ustanove, trgovačka društva u pretežno državnom vlasništvu i agencije dužne su na zahtjev staviti na raspolaganje prostorne i ljudske kapacitete te opremu Ministarstvu socijalne politike i mladih. Da li je to tako? Nažalost nije. Ja znam da mnogi koji su možda bili dužni da provedu ove mjere neće neke stvari spomenuti, ali mislim da smo mi ovdje dužni spomenuti jer neke su istine, ajmo reći kao istine iznesene polovično. Kada je bila riječ o, kako mi to u Vukovaru običavamo nazvati samački hotel i tu ste u pravu, ali ja se pitam di se ti ljudi hrane. Da li znate di se ti ljudi hrane? Hrane se u sportskoj dvorani, u predvorju sportske dvorane. Mi smo ovakvom odlukom ponizili Vukovar, ponizili smo i radnike Borovo standarda koji ima restoran kapaciteta 350 do 400 mjesta sa profesionalnom kuhinjom pored koje svaki dan ti stradalnici prolaze jer moraju jesti u sportskoj dvorani. E to je sramota. to je sramota. A zašto je to tako ja ovdje neću govoriti i nije ni mjesto ni red, ali to se nije trebalo na takav način desiti. Neću dužiti, još ću samo jednu stvar reći vezano za učenike. Spominje se dakako prehrana. Ja se pitam šta je sa udžbenicima. Ako ćemo učenicima obezbjediti da mogu u školi, da ne budu gladni da tako kažem, mada ja mislim da će se njihovi roditelji pobrinuti već za to, zašto im onda ne obezbjedimo udžbenike koji su novi i koji su sigurno njima jedna od najskupljih i najtežih stavki u idućim školskim godinama. Ovo su stavovi kluba SDSS-a. Kao što sam rekao i što se moglo očekivati, mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem se. Kolega Crnogorac, vi ste ovdje otvorili nekoliko krupnih stvari, a mi kad smo analizirali ovaj zakon onda smo konzultirati dakle iskustva i struke i Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i oni su rekli tri su uočene stvari stvari koje bi trebalo popraviti ovim zakonom, a to je kao što ste rekli ograničeno trajanje ovog zakona na godinu dana, a da pritom nemamo procjenu ni vrijednosti učinjene štete ni dinamike posla ni troškovnika. Šta s onima čije se kuće ne obnove iza tog roka, čije se stvari ne vrate iza tog roka? Dakle zar nije racionalnije taj rok drugačije postaviti nego ga vezati. Čudan rok na godinu dana, rijedak zakon koji donosimo sa ograničenim trajanjem. tipske kuće će biti svima, o tom smo nešto na odboru jučer pričali, obnovljene tipske kuće, možda je to jednostavnije, ali da li je to korektnije? Trebalo bi vratiti kuće kakve su bile, to je na kraju rekla i struka. Treba uvažavati i krajobraz, karakteristike krajobraza, autentičnost grada, prostora itd., što je možda jedna viša sfera svega toga. Međutim, struka je isključiva i kaže ne treba raditi tipske kuće, a mi imamo loše iskustvo sa obnovom. Obnova je bila po principu tipskih kuća, ljudi nisu zadovoljni sa kvalitetom zgrada i života u tipskim kućama. Sama činjenica što je nešto tipski, već ste ga drugačije socijalno postavili u odnosu na ono iz čega ste izašli. I treća stvar, šta je sa nelegalnim objektima koji nisu u fazi legalizacije. Vlasnici su često starci. Nisu imali novaca da podnesu zahtjev za legalizaciju. Trebalo bi i njih uključiti, njih je veliki broj ali ih ne smijemo segregirati. Dakle, obnoviti im te objekte i automatski im dati status legalnih objekata. Sad je prilika da se to uradi. **Zgrebec, Dragica Pošto imamo iste stavove ja ću samo kolegi u stvari nadopunit ću se i reći mi dosta često ovdje spominjemo rokovi. Međutim, ljudi koji žive u tim delovima nemaju rokova. Oni žele što prije da se vrate svojim kućama u normalan život. Nadam se da će sve ove primedbe ući u konačni predlog zakona. Hvala. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Crnogorac, vi ste govorili o članku, prije svega članku 12. kao i gospodin Miličević koji je govorio o tome da će izostati obnova onih kuća koje nisu prijavljene za legalizaciju kao što je govorio gospodin Horvat. Zatim onih koji žive možda u Zagrebu ili negdje drugdje, a naslijedili su od svojih očeva, djedova kuću u u Drenovcima, Podgajcima ili Račinovcima, Gunji, Rajevu nije bitno gdje, dakle u ovom poplavljenom području. Dakle, oni neće biti zapravo ovim zakonskim prijedlogom, članak 12. stavak 1. obuhvaćeni obnovom. Jesu li oni poplavljeni? Jesu. Jesu imali štete na tim kućama, objekte čiji su zaista vlasnici? Jesu. E sad, doći ćemo do jedne u ovim primjenama ovog zakona do jednog diskriminacijskog odnosa. I volio bih znati koliko na tom području ima takvih kuća, takvih objekata koji neće biti obuhvaćeni ovim zakonskim prijedlogom. O tome je govorio gospodin i vi i gospodin Miličević. Možda je on pošto …/Govornik se ne razumije./… možda i zna broj takvih objekata koji će zapravo ostati u onom u onom obliku u kojem jesu, jer pomoći neće dobiti ovim zakonskim prijedlogom što ne bi smjelo se dogoditi. Morali bi biti obuhvaćeni svi bez obzira jesu li podnijeli zahtjev za legalizaciju ili nisu podnijeli zahtjev i iz kojih razloga nisu podnijeli zahtjev za legalizaciju. Dakle, tu sam, suglasni smo u tom smislu da ne bismo u ovom slučaju tragedije trebali vršiti razliku između vlasnika ovih objekata. Dakle, trebamo obnoviti sve. A što se tiče tipskih objekata i malverzacija koje su se javljale o tome sam sto puta govorio i o tome bi trebalo razmisliti, o isplati novčanih iznosa i načinu kako to izvršiti, kako izvršiti kontrolu utroška tih novčanih iznosa i to je problem. Hvala. **Zgrebec, Dragica Ja ne znam koliki je broj takvih objekata. Ne znam da li ih i ima, ali mislim da bi bilo dobro da mi predvidimo i postojanje mogućnosti obnove i takvih objekata ako ih i bude bilo. Ono što sam govorio, a sad mi je drago da se u sabornici javio i potpredsjednik Vlade jeste da bi nama bilo drago da je danas na početku rasprave bilo na neki način nama približeno stanje mjesec dana poslije šta je na terenu, šta je uklonjeno, koliko kuća je očišćeno, koliko još treba da se očisti. Dakle, da vidimo što je to u ovih trideset dana možda konkretno napravljeno. ja kao što sam upravo rekao mnogi ljudi su se javljali i govorili da su sami morali da iznose iz svojih kuća, iz svojih stambenih prostorija, pa i drugih gospodarskih, dakle sve one stvari koje je voda za stvari koje je voda za sobom ostavila. Mislim da je i to danas na neki način trebalo biti nama približeno i predstavljeno. U ime Kluba zastupnika DC-a i nezavisnih zastupnika kolegica Vesna Škare-Ožbolt. Nije prisutna, klub gubi pravo rasprave po ovoj točci. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Potpredsjednik Nenad Stazić, izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Dakle, Hrvatsku je pogodila katastrofa. Došle su milenijske vode, vode koje ne dolaze jedanput u sto godina ili jedanput u petsto godina, nego jedanput u tisuću godina. Nasipi se uvijek grade za neku pretpostavku koliki bi vodostaji mogli biti. Ovaj puta vodostaji su bili metar viši iznad ikada najviše zabilježenih vodostaja. Takvu katastrofu nemoguće je ni predvidjeti, ni prevenirati. Ali možemo se protiv nje boriti kada dođe i možemo što sada i činimo sanirati njezine posljedice. Kakva je bila reakcija Hrvatske? Pa s ponosom možemo svi istaknuti, hrvatska Vlada, Hrvatske vode, vojska, policija, vatrogasci, Gorska služba spašavanja svi su reagirali brzo, odgovorno, kvalitetno. sami postradali na početku su djelomično otežavali pomoć jer su odbijali evakuaciju, inzistirali su da ostanu u svojim domovima, nisu vjerovali da će voda doći. To je razumljivo. Čovjek nerado napušta vlastitu imovinu to je shvatljivo, ali eto da su poslušali pozive Vlade, Ministarstva unutarnjih poslova mogli su spasiti dio imovine, dio životinja i ne bi sebe izložili opasnosti kakvoj su se izložili. To mora biti opomena svima nama da imamo više povjerenja u institucije sustava, da Ministarstvo unutarnjih poslova kad daje nekakvo upozorenje da zna što govori. Kako je reagirala ostala Hrvatska? Kako su reagirali građani? Pa ja bih rekao fantastično, nevjerojatno fantastično. Nije bilo osobe koja se nije uključila hrana, voda, odjeća, obuća, higijenske potrepštine, novac, sve, sve što je bilo potrebno. Nije to bilo ni organizirano. Ljudi su spontano reagirali. Hrvatska takvo jedinstvo nije vidjela od rata. Voda je tako silna kakva je došla odnijela sa sobom i sve razlike među nama i ujedinila nas u želji da pomognemo koliko tko može i kako može. Nikada takvog jedinstva. Čuo sam tu samo jedan disonantan ton, župana Vukovarsko-srijemskog Bože Galića. On se žalio da Vlada kada je došla posjetiti pogođeno područje nije obišla njega. Zamislite, njega nije obišla. Obišla je stradale, a njega nije obišla. On je važniji od njih, u svojim vlastitim očima. Naročito mi je antipatično kad netko na tuđoj nesreći nastoji ostvariti političke ekstra profite. A to je baš pokušao učiniti župan Galić kada se ljutio na Vladu. Vikao je on tako na Vladu kao što je jučer kolega Šuker vikao na mene da lažem. Zašto? Samo zato što sam rekao da je bio ministar u Vladi jednoga veleizdajnika u vrijeme kada je ta Vlada donosila svoje veleizdajničke odluke. Ali župan Galić imao je i dodatni razlog da viče na Vladu i da skreće pozornost sa bitne teme. Naime, gospodin Galić bio je član Upravnog vijeća Hrvatskih voda pa je nadzirao Upravu Hrvatskih voda, a Uprava Hrvatskih voda sklopila je u to vrijeme s vodoprivredom iz Vinkovaca posao u izgradnji nasipa, mislim da je cijena bila 22 milijuna kuna. A baš taj nasip je pukao. A baš u toj tvrtki županija u kojoj je župan Galić župan ima 20% dionica. Pa sad da bi skrenuo valjda pozornost s te činjenice on je okrivio Hrvatsku vladu i sadašnju Upravu Hrvatskih voda koja niti je nasip radila niti s tim ima ikakve veze što je nasip pukao. Kažu građani da se tamo krao i šljunak baš na tom mjestu. Sad jel se krao, nije se krao to će ustanoviti istraga. To sad možda nije ni bitno. Sad treba pomoći. E, kako treba pomoći? Brzo i efikasno. To je svrha ovog zakona da omogući brzu i efikasnu pomoć. Ne da se provode javne nabave u kojima će se onaj koji nije uspio žaliti pa će to ići onda na nekakvu komisiju pa će cijela stvar biti riješena za tri godine. Moramo pokloniti tu povjerenje onima koji će voditi posao, to je Vlada Republike Hrvatske, da će taj posao obaviti časno i pošteno. Jer ako budemo otezali pomoć će doći prekasno, nećemo stići. Ne treba biti zavidan Vladi što je svoj posao odradila dobro, maksimalno kvalitetno, bacati joj klipove pod noge pa i uz ovaj zakon, tražiti dlaku u jajetu. Mislim da ga treba podržati. Ako netko misli da ga se može popraviti amandmanom nekim, popravimo ga. Ja osobno sam tri amandmana predložio. Ali zanovijetati sada oko članka 4. ili članka 37. mislim da nema smisla. Nema se vremena, ljeto je pred vratima, do jeseni, do zime najveći dio posla mora biti obavljen. Premijer je rekao Vlada preuzima odgovornost. I ovo jest test za Vladu. Tu se govori kako ljudi sami moraju izbacivati te stvari van, a to je dobro, ja mislim da je to dobro da sudjeluju u tom poslu i čišćenja i reparacije. Mislim da je odlična ideja da se postave kontejneri tamo i da ti ljudi mogu biti tamo i sudjelovati u obnovi kuća, biti prisutni, gledati kako se to radi, davati eventualne svoje sugestije. Mislim da je to dobro. Da te same stradalnike treba uključiti. Onima koji ne mogu sami treba pomoći ako su stari i ako su nemoćni, ali onima koji mogu to raditi sami treba dapače organizirati i omogućiti da to rade. Novca ima, novca jednostavno mora biti za to, novac se prikuplja i dalje. Jučer sam baš bio na jednoj predstavi u kazalištu ITD Frljić "Mrzim istinu" i sav prihod od ulaznica s te predstave, a bila je puna ide za obnovu stradalih. Odlična predstava, tko je nije vidio dosada preporučam da je pogleda, naročito onima koji u Saboru dobacuju kad se vodi rasprava kao da smo na nogometnoj utakmici preporučam da odu u kazalište, možda ih to malo oplemeni, možda ih malo promijeni. Ako ne budu dobacivali i glumcima tamo. Nadam se da će ovaj zakon biti jednoglasno usvojen i da će polučiti uspjeh zbog kojeg je napisan, da ćemo uspjeti pomoći ljudima u Slavoniji koji su stradali. Pokazali smo kao nacija, kao građani pokazali smo to jedinstvo. Hajde pokažimo ga do kraja, podržimo Vladu u njezinim naporima i ovdje kao zakonodavna vlast pomognimo da ovaj zakon bude što je moguće bolji i da po njemu pomognemo Slavoniji. Hvala vam. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Stazić rekli smo da danas možda ne bismo trebali tražiti što kažu ovako raznorazne političke ili prozivanja imenom ali ja nisam odvjetnik ničiji pa svatko tko ima svoju ulogu ili prste u onome što je bilo oko nasipa u Rajevu Selu ne bih htio komentirati. Valjda će i istraga pokazati što je razlog pucanja nasipa u Rajevu Selu. No, ono što ste vi rekli da institucije, institucijama treba vjerovati i treba ih poslušati, bio sam u Podgajcima 7 dan poslije, oko 23.,24. svibnja pa su mi građani Podgajaca rekli da su imali veliki okršaj gotovo fizički sa djelatnicima Hrvatskih voda koji im nisu dali probiti kanal prema Spačvi, nisu im dali jer su oni smatrali da to ne treba i oni su tu na svoju ruku, i policija im je pomogla, čak i djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova da probiju taj kanal. I to je, tada je tek počelo otplavljivanje i Račinovaca, i Rajeva Sela, doduše Gunje nešto manje, kada je voda potekla tim kanalom koji je uspostavljen djelovanjem, dakle radom lokalnog stanovništva a ne institucija Hrvatskih voda prema Spačvi. Dakle, toliko o snalaženju nekih institucija u tim trenutcima gdje su sami ljudi, seljani znali kamo da postoji jedan bivši stari potok koje se zvao Drenovac ili Drenovci, kojim je ta voda otekla prema Spačvanskoj šumi. Eto, o institucijama toliko a kažem o ovom nasipu i tome da se po meni u tom trenutku zajedništava kada je dolazio i premijer, i ministri da na licu mjesta, da tamo u Podgajcima, dokle se moglo doći ili u Rajevo Selo da bude uz premijera i župan, pa to ja mislim da je to normalno. U toj situaciji tragedije trebamo biti svi skupa, repliku Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Ja stvarno ne znam zašto župan nije došao, ja isto mislim da je trebao doći. On je bio na čelu kriznog stožera županijskoga i taj županijski krizni stožer je upozoravao građane da ne izlaze van unatoč pozivu policije. Taj njegov krizni stožer je građanima rekao nemojte napuštati svoje domove nam potrebe za tim. To je bilo djelovanje župana Galića. Pa onda možda se zbog toga od stida, od srama nije pojavio kad je došla službena delegacija jer je znao da taj njegov stožer nije napravio apsolutno ništa. I jako je dobro, mislim da je Vlada reagirala na vrijeme kad je proglasila katastrofu, jer tada kad se proglasi katastrofa svu odgovornost preuzima Vlada i ona vuče sve konce. Da se čekalo dalje bojim se da bi po djelovanju stožera županijskoga i Bože Galića katastrofa bila 10 puta veća.

Mogu reći da se slažem sa potpredsjednikom doma koji je govorio prije mene u veći stvari, a to je svakako da svibanj 2014. godine će biti posebno zapamćen u istočnoj Slavoniji, ali ne samo u istočnoj Slavoniji nego i u cijeloj Hrvatskoj jer taj nam je svibanj donio te katastrofalne poplave. Svjedočili smo nezapamćenoj katastrofi, strašnim ljudskim pričama, ljudi su izgubili sve, neki su nažalost izgubili i živote. To je bila strašna tragedija, neponovila nam se više, nadam se da ćemo iz ovih poplava izvući i neke pouke. Dosta smo govorili o reakcijama Vlada i tu bih se složio sa ocjenama da je reakcija bila pravovremena i dobra, znači angažirane su nadležne službe, angažirana je policija, angažirana je vojska koja je nastojala zaštiti imovinu, ljudske živote i i osigurati evakuaciju stanovništva kada je bilo sasvim jasno da će nasipi popustiti. Donesen je čitav niz odluka, Vladinih za pomoć i sanaciju poplavom pogođeno područja, mislim da ih ima 8. Dakle, jedan od govornika je rekao deseta, ja ću se zadržati na tom broju. Međutim, procjena je bila da za kvalitetnu i brzu sanaciju poplava je potreban i poseban zakon koji je danas pred nama i koji danas raspravljamo. No, ono što nažalost mi političari nismo uspjeli toliko pokazati, a to je konsenzus i jedinstvo, pokazali su naši građani. mislim da su nam tu poslali jednu jako dobru poruku. Potpredsjednik doma je rekao da Hrvatska i Hrvatski građani nisu bili ovako jedinstveni od Domovinskog rata. Da, tu se slažem apsolutno, svi koji smo Domovinski rat proživjeli znamo što to znači, posebno ratom pogođenim područjima i razina jedinstva je ovdje bila zaista zavidna i zaista je bila za pohvalu. Skuplja se pomoć, ljudi su odlazili, odvajali svoje vrijeme, neki su čak uzimali godišnje odmore kako bi išli i branili nasipe, maturanti iz Županje su se organizirali i branili svoj grad umjesto da su se opijali po ulicama i divljali kako to maturanti često znaju raditi. Samo da vam ilustriram, ovo su podaci od 28. svibnja ove godine u tom trenutku bilo je angažirano 1682 djelatnika i volontera Hrvatskog crvenog križa koji su sudjelovali u osiguravanju i prikupljanju pomoći za poplavom pogođena područja. 7116 osoba je u tom trenutku bilo registrirano kod Hrvatskog crvenog križa smještenima u sabirnim centrima ili u obiteljima koje su primale osobe sa poplavom pogođenih područja. Dnevno se dijelilo 5150 toplih obroka i 3740 suhih obroka, a na taj dan sakupljeno je 52 278 859,71 kuna pomoći, što uplaćeno na žiro račun Crvenog križa, što preko telefona koje, dakle za pomoć koji je radio gotovo cijelo vrijeme od kad su poplave počele. To su impozantne brojke i to su brojke koje zaslužuju čestitke i veliku zahvalnost svim volonterima, svima koji su dali svoje vrijeme, koji su dali svoj rad, svima onima koji su dali svoj novac. Neko je spomenuo prije da je jako puno ljudi doniralo, pa čak i oni koji nemaju ali nije isto kada netko da 100 kuna tko nema, tko živi od socijalne pomoći i kada netko da 100 kuna tko ima veliku plaću. I to je nešto što stvarno treba vrednovati i pohvaliti što se cijeli narod solidarizirao, homogenizirao i pomogao onima koji su stradali. Ovaj zakon, odnosno ovaj zakonski prijedlog uređuje način i postupak donošenja programa i mjera saniranja poslije ovih katastrofalnih poplava u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nakon donošenja zakona Vlada će odmah donijeti program obnove i saniranja posljedica katastrofe, a krajnji je cilj kao što je ovdje nebrojeno puta bilo rečeno je stvaranje uvjeta za uspostavu normalnog života i nastavak gospodarskih, obrazovnih, kulturnih i svih drugih aktivnosti na poplavama pogođenim područjima. Mislim da su ovi više nego dobri razlozi za damo podršku ovom zakonskom prijedlogu. I kao što su neki govornici rekli, svaka konstruktivna primjedba, prijedlog, svaki amandman treba prihvatiti, treba saslušati kako bi u konačnici što kvalitetniji zakonski prijedlog koji će najefikasnije i najbrže pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Nažalost bili smo i svjedoci tome da se opet … neki duhovi prošlosti koji apsolutno nemaju veze sa ovom raspravom i to je ono što me žalosti, kao što me žalosti, evo prije je bilo spomenuto, odnos nekih lokalnih čelnika prema Vladi, prema legalno izabranim obnašateljima vlasti u RH koji su zaista, mislim, se ponijeli više nego korektno i dobro u ovim uvjetima. No ono što bih još želio istaknuti i s tim ću završiti svoju raspravu, ima još krajeva koji su također pogođeni poplavom. To su krajevi u Sisačko-moslavačkoj županiji, to je Našički kraj, dakle grad Našice, Općina Podgorač i siguran sam da ih Vlada također neće zaboraviti, da će se i tim ljudima pomoći, a prije svega da će se raditi na sustavu odvodnje i obrane od poplava kako ne bi nikad više svjedočili katastrofi ovakvih razmjera. Dakle, još jedanput vas pozivam konsenzusom donesimo ovaj zakon jer građani su nam pokazali kako se u ovakvim situacijama trebamo ponašati. Hvala. Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjednice. Kolega Hajduković, evo kratko. Naravno da ovo treba biti konsenzus i svaka suvišna politička rasprava je danas bila preko više. Ono što je važno još jednom naglasiti, to jedinstvo treba biti stalno dok god ljudima ne vratimo nadu za bolji život u poplavljenom području i u Gunji i u Rajevom selu. Zamislite novu obnovljenu kuću, bila ona velika i mala, pa da ima zlatna vrata, a kad ih vratite nazad doma, da nema nitko posao u toj kući. Zamislite neku obitelj sa dvoje, troje djece koja studira, koja ide u srednju školu, a koja do prije ove katastrofe, nažalost velike, nisu imali niti posao, bili socijalni slučajevi, loše su živjeli. Ja mislim da naš zajednički konsenzus, tzv. jedinstvo koje mi često u Hrvatskoj nemamo, treba biti na tome da to bude, jučer je bilo teško, danas je poplava i još je teže, a sutra mora biti bolje. Ovaj zakon će omogućiti samo da se krene u obnovu i da država pronađe sredstva ukoliko je u mogućnosti, a mora biti, da se krene u obnovu. Mi smo u jednom danu u onoj humanitarnoj akciji skupili 3,5 milijuna kuna, a treba pola milijarde. Znači, to naše jedinstvo treba biti u svakom trenutku pa čak i naš trud da poslije ovoga pokušamo te ljude nekako zbrinuti da imaju vjeru i nadu u život u svojim novim kućama. Onda smo učinili puno i onda se nećemo baviti, ne vi i ja, nego ima tu duhova prošlosti koji će još neko vrijeme sjediti u Saboru, nažalost, bavit ćemo se budućnošću Hrvatske. To je najvažnije. Mi smo premali narod da bi se dijelili. Možemo imati različite poglede, možemo konstruktivno raspravljati, ali na kraju dana trebamo biti jedinstveni. I tim krajevima, slažem se sa vama, treba pomoći jer to su krajevi koji su pogođeni bili Domovinskim ratom. Znači, jedanput su već bili suočeni sa iznimnim nedaćama, neki su od njih već jedanput sve izgubili, sad su izgubili ponovo. I zaista treba im pomoći, slažem se sa vama i vjerujem da će i Vlada, ali i mi trebamo svako ponaosob raditi na tome da pomoć damo onima kojima je potrebno. Hvala. Nastavit ćemo raspravu u 15 sati. Prva na redu bit će kolegica Mirela Holy.